Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega

Hvala novinarima, hvala kamermanima i snimateljima. Idemo sada prema dnevnom redu kako smo najavili: - Izvješće predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća. Podnositelj je predsjednik Vlade RH. Predsjednik Vlade RH podnijet će izvješće u skladu s čl. 11. Zakona o suradnji HS i Vlade RH u europskim poslovima. Raspravu je proveo Odbor za europske poslove. Pozdravljam predsjednika vlade i molim ga da da dodatno obrazloženje navedenog izvješća, poštovani predsjednik vlade Andrej Plenković, izvolite. Dobar dan poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani predsjedniče HS. Drago mi je da vas mogu izvijestiti o radu i o sudjelovanju na sastancima Europskoga vijeća na fizičkim fizičkim sastancima, sastancima u formi videokonferencija, te na neformalnom sastanku i socijalnom samitu koji se održao u Portu, a sve je to bilo u razdoblju od proteklih 6 mjeseci. Danas želim govoriti o tome gdje smo u zajedničkim naporima u borbi protiv pandemije Covida-19, o našim naporima za nastavak gospodarskog rasta, kao i o napretku prema članstvu u šengenskom prostoru i euro području, te naravno ostalim aktivnostima na razini EU. Europsko vijeće je praktički na svakom sastanku imalo posebnu točku dnevnoga reda posvećenu pandemiji, o tome najbolje svjedoči i niz aktivnosti koje smo provodili, od podrške onim znanstvenim institucijama i istraživačima za pronalazak učinkovitog i sigurnog cjepiva. To je praktički bio najbrži i najveći kolektivni istraživački pothvat u povijesti, proces cijepljenja koji ide kroz cijelu Europu, kroz sve članice EU, počeo neposredno nakon Božića naravno i u Hrvatskoj, niz poteškoća sa cjepivom AstraZenece što u samoj proizvodnji i distribuciji, pa kasnije u reputacijskom smislu, riješili smo intenzivnim pregovorima, inicijativama, razgovorima sa čelnim čovjekom Pfizera, izborili dodatne doze cjepiva koje su bile akcelerirane iz trećeg i četvrtog kvartala i u ovom trenutku Hrvatska je do danas ukupno osigurala 3,8 milijuna doza, procijepili smo 46,2% odraslog stanovništva. Nažalost, ispod smo one ambicije koju smo rekli 50% odraslih do 1. srpnja, no vidite i sami da postoje otpori ka cijepljenju u hrvatskom društvu i zato trebamo tražiti zajedničke napore kako da potaknemo i ohrabrimo što veći broj naših sugrađana da se cijepe. Mi smo u tim uvjetima donirali do sada 390.000 doza cjepiva, uglavnom našim susjednim zemljama, najviše BiH, 240.000, Crnoj Crnoj Gori, Albaniji i Kosovu i Sjevernoj Makedoniji po 30, dodatnih 20.000 doza Kirgistanu na zahtjev i Butanu 10.000 isto na zahtjev. Mi u ovom trenutku imamo milijun i 300 tisuća neutrošenih doza cjepiva spremnih za administriranje. Ono što želimo je da koristeći i europsku digitalnu covid potvrdu omogućimo što jednostavnije kretanje ljudi, što veću sigurnost organizacije različitih događaja, a vodimo računa da bez visoke stope cijepljenih teško ćemo svi zajedno, globalno govoreći, pobijediti virus i zato je svaka cijepljena osoba spriječena zaraza danas, spašen život sutra i jedna mogućnost mutacije manje. Što se tiče samih sastanaka Europskoga vijeća teme koje su dominirale, dobili ste naravno u tiskanom izvješću dakle od covida do funkcioniranja jedinstvenog tržišta, digitalne zelene tranzicije, sigurnosne politike unije, migracija, niza tema poput odnosa s Ujedinjenom Kraljevinom, od ključnih vanjsko političkih tema naravno odnosi sa Rusijom, sa Bjelarusom, Istočno Sredozemlje, posebno odnosi sa Turskom, južno susjedstvo, Bliski Istok, Afrika. Izdvojit ću samo one koji su najinteresantnije, a to je prije svega Turska, dakle niz kompliciranih i otvorenih pitanja između Turske sa Ciprom, sa Grčkom, koji se polako u ovih zadnjih nekoliko mjeseci možemo možemo reći dolazi do de eskalacije dakle smanjenja napetosti, obnovljen je dijalog, smatramo da je to dobar korak naprijed s obzirom na značaj Turske na tzv. istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti. Mi smatramo da je dijalog s Turskom izrazito važan. Na to tragu sam vodio i razgovore s turskim predsjednikom Erdoganom u Antaliyi prije nekoliko dana. Što se tiče Rusije, kao što znate u Rusiji slijede izbori, izbori su tjedan dana prije izbora u Njemačkoj, dakle to je čini mi se drugi ili treći vikend u rujnu. U svakom slučaju nakon ovih poznatih zbivanja u Bjelarusu tema Rusije je došla na dnevni red kao jedna od najvažnijih. Politika unija se temelji na 5 načela. Jedna je provedba Sporazuma iz Minska koji se naravno odnosi na Ukrajinu i njene okupirane teritorije, privremeno jačanje odnosa sa državama istočnog partnerstva, jačanje otpornosti u različitim sektorima, od energetske sigurnosti, hibridnih prijetnji i komunikacija, te kalibriranje selektivni angažman na temama vanjske politike gdje možemo tražiti dodirne točke i kontakti i suradnja sa civilnim društvom, to je 5., 5 ključnih načela na kojima se baziraju odnosi. Ono što je važno, dakle, čitav instrumentarij režima gospodarskih sankcija se obnavlja svakih 6 mjeseci i ostaju važan instrument na dnevnom redu. Što se tiče socijalnoga sastanka na vrhu u Portu, vrlo važan sastanak za vrijeme portugalskoga predsjedanja. Tu je uz mene sudjelovao i ministar Aladrović, prvi takav sastanak, fizički, dakle nije bilo odlaska niti dolaska nažalost u Hrvatsku, EU vijeća zbog Covida niti je u Njemačkoj održan takav sastanak, prvi nakon praktički skoro 2 godine jer Finci prije nas nisu bili organizirali nikakav sastanak na vrhu, neformalni. To govorim stoga što smo rezimirali da je u vremenu pandemije uloga države uz asistenciju sredstava iz EU pomogla u procesu procesu očuvanju radnih mjesta bez presedana. Dakle, možemo biti zadovoljni da smo u vremenu Covida-19 spriječili socijalnu frakturu, spriječili smo eksploziju nezaposlenosti, spriječili smo val stečajeva, spriječili smo egzistencijalne probleme obiteljima, radnicima, omogućili poslodavcima da premoste tu krizu, izvijestio sam tamo kolege o svemu onome što smo mi kao Vlada učinili, a to je vama dobro poznato. Od činjenice da smo izdvojili 11,7 milijardi kuna za očuvanje radnih mjesta, ukupno, uz ovo oproštene poreze i doprinose, 17 milijardi kuna, izdvojili sredstva i za skraćeno radno vrijeme, fiksne troškove, za likvidnost, spriječili sve moguće probleme, bilo horizontalne, bilo sektorskim mjerama u nizu grana i možemo reći da smo premostili tu krizu na najbolji mogući način. Sada se okrećemo kroz dijalog sa socijalnim partnerima, novoj fazi, a ta faza se zove stvaranje radnih mjesta, prije svega, koristeći instrument EU iduće generacije. Jedna od važnijih tema u ovih 6 mjeseci bio je, bilo je i funkcioniranje europodručja, summit je održan u lipnju. To je bila prigoda da još jednom, vrlo temeljito iznesem napore Hrvatske u provođenju Strategije za uvođenje eura. Vama je poznato da je ta Strategija usvojena 2018., da imamo Vijeće za euro, da cijeli proces vodimo vrlo konzistentno, sustavno, najprije Europskih tečajni mehanizam II, prije godinu dana smo ušli, provodimo niz politika u provedbi akcijskoga plana, preuzetih obaveza, naš krajnji rok za ispunjavanje svih kriterija bit će ožujak iduće godine, Vlada će naravno to sve skupa ispuniti i očekujem da bi kroz dvogodišnji staž dvogodišnji staž u ERM II mi bili spremni. Naravno i za ono što je najvažnije, ispunjavanje svih kriterija i članstvo 2023. Ponavljam, to je važno za javnost, da smo našim pristupnim ugovorom, to je bio čl. 5 Ugovora o pristupanju koji je potvrđen na referendumu, ratificiran ovdje u HS-u praktički konsenzusom svih zastupnika tadašnjega saziva. Da je Hrvatska prihvatila da će članstvom u Uniji, kad dođe vrijeme, ispuniti kriterije i za članstvo u europodručju, što evo, polako dolazi na dnevni red i naš je cilj da to bude točno u godini 10-godišnjice članstva u EU, što ima puno smisla i logike. Podsjećam da je naše gospodarstvo snažno, integrirano u europske trgovinske i financijske tokove, jasno vidimo prednosti ulaska u članstvo, malo smo, otvoreno, visokoeuroizirano gospodarstvo. Očekivani troškovi su mali, preko 60% štednje u Hrvatskoj u eurima, preko 60% kredita u Hrvatskoj u eurima ili su vezani za euro. 66% inozemne potrošnje odnosi se na turiste koji dolaze iz Eurozone. 56% našeg izvoza se odnosi na države članice Eurozone i postoji ujedno i kontinuirano povjerenje građana u euro, što je također, važno, evo, prema zadnjem Eurobarometru vidjeli ste da je povjerenje u proces uvođenja eura u Hrvatskoj skočila sa 61 na 67%. Mi ispunjavamo sve kriterije konvergencije od 2016. i naravno da želimo da se taj proces nastavi na jedan učinkoviti i konsolidiran način, kao što smo to radili i do sada. Podsjetit ću da su nam ukupni troškovi pandemije bili u visini od 20% državnog proračuna, dakle 4,5 milijarde eura. 2 potresa, povrh toga 16,9 milijardi, dakle skoro smo u varijanti puta 4, to je ono što mi imamo, a drugi nemaju u ovoj postpandemijskoj ili još uvijek, u izlaznoj fazi pandemije. Podsjetit ću da nas u cijelom procesu očuvanja financijske stabilnosti drži prije svega izvrsna reputacija, reputacija odgovornog upravljanja javnim financijama. 2016-2019., znate i sami, imali smo proračunske viškove, izlazili iz procedura prekomjernog proračunskog manjka, prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, smanjivali rapidno javni dug, smanjili ga za 10%, bili među najbržima u Europi, nisku inflaciju, a sada, Vlada je ovu godinu u krize, iskoristila da usvoji svoje strateške dokumente, od Nacionalne razvojne strategije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pripreme ključnih dokumenata za Višegodišnji financijski okvir i unatoč prošlogodišnjem padu BDP-a od 8%, vidjeli ste, nakon rasprave ovdje u Saboru, o rebalansu proračuna, očekujemo rast od 5,2%. Postoje i određeni ohrabrujući signali, i procjene određenih institucija poput HNB-a, o zaista izrazito visokom rastu u drugom kvartalu. Vjerujemo da će se tako nastaviti tijekom ljetnih mjeseci pa i zadnji kvartal, ako to bude tako, nama će biti drago da možda i stopa rasta bude veća od one koju smo procjenjivali trenutno. Što se tiče deficita, nastojat ćemo ići sa smanjivanjem, taj trend, držati ga na 2,6% '22., '23. na 1,9% i ujedno vratiti se na ovu putanju rapidnog smanjivanja javnoga duga, o čemu smo već više puta govorili. Također vidjeli ste da smo u suradnji Vlade i HNB-a krenuli i sa javnim savjetovanjem kako će izgledati hrvatske kovanice eura, pozivam i koristim ovu priliku da sve one koji žele daju svoj doprinos u ovoj raspravi. Najviše za sada kada je riječ o Komisiji za novac su imali pobornika hrvatska šahovnica, karta Hrvatske i naravno kuna, ali s obzirom da je proces javnog savjetovanja otvoren, sve su to teme o kojima ćemo još zajednički odlučivati. Što se tiče Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, o tome je bilo puno riječi na Europskom vijeću, taj prošlogodišnji dogovor koji je uslijedio odmah nakon izbora za HS, a sjećate se konačni dogovor na Europskom vijeću je postignut praktički dan, dva prije konstituiranja ovog saziva HS-a za nas je izrazito dobar. Mi imamo tu ovih potvrđenih i pozitivno ocijenjenih 6,3 milijarde eura, za prvi dio dakle dio bespovratnih sredstava cijeloga NPO-a trebali smo dobiti avans od 818 milijuna eura na jesen. Ta sredstva iznos 12% našega BDP-a, prosjek u EU je 3,7% dakle dobili smo kada je riječ o usporedbi s drugima izborili najviše sredstava što smo u ovim okolnostima mogli. Vjerujem da će i o tome danas biti riječi, znate onih pet područja gospodarstvo, javna uprava, pravosuđe, državna imovina, obrazovanje, znanost i istraživanje, tržište rada i socijalna zaštita, zdravstvo te u konačnici obnova zgrada. Želimo dio ovih sredstava iskoristiti kako bismo financirali obnovu. A teme koje su horizontalne to su zelena tranzicija 40% sredstava za zelenu tranziciju, 20% za digitalnu tranziciju niz vrlo važnih vrijednih projekata koji su na dnevnom redu, a o tome ćemo govoriti više vjerujem u raspravi. Što se tiče Schengena, drugi važan element znate da je Komisija izišla sa novom strategijom za Schengen početkom lipnja Hrvatska je ispunila sve kriterije, to je potvrdila i ova Komisija Ursule von der Leyen. Mi smatramo da smo u tehničkom pogledu u potpunosti spremni, doprinosimo sigurnosti i otpornosti Schengenskoga prostora, učinkovitom zaštitom granice, provjerama unutar Schengenskoga informacijskog sustava, upravljanjem migracijskim pritiscima, sprečavanjem ilegalnih prelazaka granice. Želimo da naša granica postane vanjska granica EU, uložili som 200 milijuna eura za tehničku opremu za nadzor granice, jačanje kapaciteta granične policije 6,5 tisuća ljudi odlično opremljenih i uvježbanih čuva hrvatsku granicu. Želimo bolje upravljanje migracijama i sigurnost cijelog schengenskog prostora. Ispunili smo 281 preporuku u osam područja sa svim mogućim tehničkim detaljima koje to podrazumijeva. Ono što je posebno važno u komunikaciji s našim partnerima vidite i sami vrlo artikuliranu, jasnu, čvrstu, nedvojbenu podršku Slovenije što je vrlo važno, dakle to je jedan novum i općenito odnosi sa Slovenijom su na puno većem stupnju i povjerenja i kvaliteta odnosa nego što je to bilo ranije te ćemo se nastojati potruditi da tijekom njihovoga predsjedanja Vijećem na čemu im čestitamo, to je drugi put da ono imaju predsjedništvo napravimo progres i u pogledu priprema za članstvo u Schengenskom prostoru. Mi smo u tom kontekstu oformili i jedan nacionalni neovisni nadzorni mehanizam praćenja djelovanja na granici, dakle policijskog djelovanja spram migranata, neovisan, transparentan, učinkovit i sve to u dogovoru sa Europskom komisijom, sa povjerenicom Johansson koja je bila u Hrvatskoj i s kojom vodimo vrlo detaljne razgovore. Također važno je možda za ovu raspravu da malo shvatimo širi kontekst danas na Europskom kontinentu, ovo je jedan vrlo zanimljiv politički period koji slijedi u sljedećih 12 mjeseci, prvo zbog činjenice da će se održati izbori parlamentarni u Njemačkoj 26. rujna. Znate i sami da kancelarka Merkel više nije niti čelnica stranke niti je kandidatkinja za kancelarku, dakle nakon 16 godina dolazi do ogromne političke promjene, ne samo u Njemačkoj nego i u Europi, a možemo reći i na razini globalnoga upravljanja, tako da će ta činjenica utjecati naravno i na zbivanja na razini EU. vidjet ćemo kako će u političkom smislu ti izbori završiti, ali o tome moramo voditi računa. Isto tako u svibnju iduće godine bira se francuski predsjednik, dakle u samo osam, devet mjeseci dvije najvažnije države imaju svoje najvažnije izbore tako da će i ta činjenica utjecati na funkcioniranje cijeloga procesa, razgovora i tema na europskoj razini. Izbori su i u Mađarskoj iduće proljeće, izbori su bili jučer u Bugarskoj, u Švedskoj ste vidjeli situaciju gdje je vlada pala pa se onda vratila prije nekoliko dana, u Nizozemskoj još nije formirana nova vlada nekoliko mjeseci nakon izbora, u Poljskoj se vraća Donald Tusk na čelnu poziciju vođe oporbe, dakle Građanske platforme. Vrlo zanimljivi politički procesi o kojima moramo voditi računa osobito u svjetlu rasprave o budućnosti Europe i uopće funkcioniranju EU. U svemu tome, važno je da imamo na umu nekoliko bitnih točaka koje će se dogoditi po mom dubokom uvjerenju u našem angažmanu predanosti koju imamo za ove glavne teme u sljedeće tri godine, a sve imaju svoju međunarodnu dimenziju. Prvo ćemo za otprilike dva tjedna fizički spojiti Hrvatsku, dakle bit će spojeni svi elementi Pelješkoga mosta i nema boljeg ogledala za moderni suverenizam nego spajanja našega teritorija. Drugo, očekujemo da ćemo tijekom jeseni prestati imati kao uvjet vize za SAD, priključiti se većini članica Unije i dati još jednu slobodu kretanja našim građanima. Treće, da ćemo ući u Schengenski prostor 2022. Četvrto, da ćemo biti u europodručju 2023. i u konačnici da ćemo imati nove višenamjenske borbene avione u sastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u 2024.. Riješili smo time unutarnju sigurnost, monetarnu stabilnost, vanjsku sigurnost i obranu i ono što je najvažnije povezali teritorij. To će biti ostavština naše druge vlade zauvijek. Fala. Imamo dosta replika, 27 koliko vidim. Prvi je na redu kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče hrvatske vlade, zanima me vaš stav vezano uz Rezoluciju o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju žena u EU, u kontekstu zdravlja žena tzv. Rezolucija Predraga Matića. europarlamentarci, europarlamentarci HDZ-a su bili unisono protiv ove rezolucije. Hrvatski suverenisti su predali u proceduru HS rezoluciju po uzoru na Slovačku rezoluciju u kojoj se pozivamo na supsidijarnost i tražimo da HS našom rezolucijom odbaci utjecaj Matićeve rezolucije na hrvatsko zakonodavstvo, pa me zanima, a s obzirom da su vaši europarlamentarci dali jasan stav, zanima me vaš stav i hoćete li, evo ga, politički podržati ovu rezoluciju koju su Hrvatski suverenisti predložili u proceduru HS? **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani zastupniče, primili smo na znanje rezoluciju koju je usvojio Europski parlament da malo demistificiramo tu temu, nije to nikakav noum, takve rezolucije se ciklički usvajaju u Europskom parlamentu, ranije takvo izvješće koje je dobilo možda malo manje pozornosti ovdje jer nije bio hrvatski zastupnik kao što je to sada bio g. Matić. Bila je Rezolucija tzv. estrela. Mi smo primili na znanje kao vlada tu rezoluciju. Ona nema nikakav obvezujući karakter za bilo koju aktivnost koja se odvija što u Hrvatskoj, što u bilo kojoj drugoj članici kada je riječ o poduzimanju nekih

**Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovani premijeru, evo u vašem izvješću nisam nigdje pročitao da se sredstva koja osigurava Europska komisija za oporavak i otpornost uvjetuju procijepljenošću ili sličnim uvjetima, pa me zanima smatrate li da su uvjeti vaše vlade vezano za potpore poduzetnicima protivno politici EU?

nigdje da se sredstva koja osigurava Europska komisija za oporavak i otpornost uvjetuje procijepljenošću unutar RH, pa me zanima nisu li odluke vaše vlade suprotne politici EU ukoliko želite vezati potpore poduzetnicima sa procijepljenošću samih djelatnika? uvjeren sam i naši poduzetnici i radnici, 700.000 radnika, 120.000 poslodavaca premostilo je ovu krizu Covida-19 jedino i isključivo zbog odluka vlade koje su bile brze, koje su bile izdašne, koje su bile učinkovite, koje su jako dobro administrirane i provedene od strane HZZ-a. Ono što je Ono što je tema u ovom trenutku je tema dinamike cijepljenja i to je objektivno, dakle svi su u ovom trenutku na razini EU malo zastali jer su došli do različitih plafona, neki su malo uspješniji. Odite na Maltu, pa ćete vidjet kako mala zemlja koja u cijelosti ovisi o turizmu ne oklijeva niti trenutka nego se cijepi maksimalno brzo kako bi poslala poruku sigurnoga dolaska i boravka u jednoj turističkoj zemlji. Ja sam očekivao kod nas bolju dinamiku, mislio sam da ćemo imat problema za svako cijepljenje, ali nakon 50%, nisam očekivao da ćemo u ovakvoj, ovakvoj mega krizi koju smo očito tolko dobro iskrenuli da gro ljudi ni ne vidi kako je velika bila, došli u situaciju da smo se usporili na 43-'4%. Nema nikakvih kontradikcija između nas i europske politike. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani g. premijeru, ponukani prošlogodišnjim neugodnim iskustvom različitih pristupa odgovornosti ili ne odgovornosti u različitim krajevima RH zbog čega se preko noći tamo sredinom kolovoza Hrvatska zatvorila iako se zbog dobrog vremena i dobre epidemiološke situacije npr. u Istri moglo još mjesec dana održati turistička sezona, da li se uzeo u obzir prijedlog da se covid karta Europe u ISDS sustav utemeljio na epidemiološkom stanju svake županije zasebno, a ne po NUTS-2 regijama ili, ili države u cjelini, ako je do kuda se s time došlo? I još kad imam 20-tak sekundi kratko, Istra je od '94. u skupštini europskih regija, RH od 2013. punopravna članica, a već više od 5.g. sjever Istre izgleda kao logor opasan žilet žicom na granici sa ostatkom EU, prostor

incidencija jedini kriterij po kojima se među državama članicama donose procijene o tome da li je neko u zelenom svijetlu, crvenom svjetlu ili nekoj drugoj nijansi boje. Ja sam to rekao vrlo otvoreno i na vladama više puta, baš niti trenutka, niti sekunde bilo koja druga zemlja, njena vlada, njihovi instituti neće oklijevati da onaj dio hrvatske obale, hrvatske županije koja će imat žarište, koja će imat visoku incidenciju ne stavi u crveno svjetlo. Crveno svjetlo je signal a) onima koji tek trebaju doći, ne idite tamo, b) vi koji ste tamo vratite se odmah, c) ako ostanete tamo dulje ići ćete u karantenu kad se vratite nazad. To smo doživjeli lani, stoga ne mogu više puta ponovit koliko je cijepljenje jedini način da osiguramo turističku sezonu. Sada je dobra, vidjet ćemo koliko ćemo izdržat. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. **Plenković, Andrej (HDZ)** A ovo drugo ja sam protiv žice bilo koje, bilo gdje. Žica, da sam protiv žice bilo koje bilo gdje. kako se kretanje na nekim rutama izaziva ozbiljnu zabrinutost te zahtijeva stalan oprez i hitno djelovanje. To je zaključak, jedan od zaključaka, činjenica je da na području PP Buje i Buzet nalazi se cjelokupna kopnena granica Istarske županije prema susjednoj Sloveniji te sigurno te PP nose najveći teret emigrantskog vala koji prolazi tim područjem. ovim putem apeliram na vas da ne dozvolite najavljeno ukidanje policijskih postaja radi racionalizacije načina rada policije. Hvala. Kolegice Peović, izvolite. koji u slobodno vrijeme kurirski prenosio mito Bandiću vašem bivšem dragom koalicijskom partneru? Bačić je po vašem nalogu cenzurirao istinu na HRT-u kako bi štitio korupciju vaše Vlade jer kada ne biste kontrolirali medije onda bi hrvatski građani znali da je samo na vjetroparku Krš-Pađene, Uljaniku, Borgu, privatizaciji Croatia osiguranja i Brodotrogiru hrvatskim građanima otuđeno 13 milijardi kuna. Europska komisija je objavila da je Hrvatska na posljednjem mjestu po neovisnosti pravosuđa zbog nedopuštenog utjecaja politike na pravosuđe, to kaže Europska komisija, a ne ja.

patetična tirada bez ikakvih argumenata, g. Bačića je izabrao HS, nije ga birala hrvatska Vlada. Hrvatska Vlada u tom procesu nije imala baš nikakvu ulogu, ako baš želite konkretno ne prejudicirajući bilo čiju odgovornost ja g. Bačića dok nije bio izabran od strane HS-a nisam nikada u životu niti vidio niti poznavao, tako da sve ovo što insinuirate krivo, lažno, netočno i nastoji dati informaciju hrvatskoj javnosti kako je dovela u zabludu i manipulirala. Što se tiče, šta ste rekli da kontroliramo hrvatske medije? Ako mi kontroliramo hrvatske medije onda to činimo nekako mazohistički otprilike. Ali dobro, budući da vi mislite da je to tako ja ću primiti na znanje ovo što govorite. Ovo je Scoreboard Justice čitajte malo preciznije, tražite razliku između neovisnosti i učinkovitosti, ja sam za veću učinkovitost hrvatskog pravosuđa,

molim vas da vodite računa o tome da predsjednik poštuje ono za što je tu i po čemu trebamo ovdje raditi, a to je poštivanje hrvatskog Ustava i Poslovnika da ne postupa kao da se nalazi ne znam u Skupštini Jugoslavije i nekakvim nepristojnim doskočicama izbjegava odgovor, on je dužan po Ustavu i Poslovniku odgovarat. Ja vas molim možda najbolje da ga pošaljete van iz sabornice da se možda malo upristoji pa da se onda vrati i shvati koja mu je dužnost. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite sjesti kolegice Krišto, ja ne znam kakvoj Skupštini Jugoslavije, možda vi znate, možda vi imate kakvih iskustava, ja nemam. A što se tiče odgovora predsjednika Vlade on je bio u skladu s onim što Poslovnik predviđa. Kolegice Vidović Krišto vaš rječnik je takav da kada bih sada upozorio predsjednika Vlada onda vi vjerojatno više uopće ne biste mogli govoriti jer ste puno žešći, puno tvrđi izričaj koristite nego što ga je koristio predsjednik Vlade. Dakle, nemojte tražiti da opominjem bilo koga jer vi ste ona koja koristi vrlo grube riječi i vrlo grub rječnik. Dakle, molim vas da ne tražite za sebe ono što drugima ne dajete. Karolina (Nezavisni)** Da, sada vas g. predsjedavajući upozoravam da sada vi kršite čl. 4. i 7., vi ste ovdje da vodite reda u ovoj sabornici da se poštuje Ustav i Poslovnik, da pozivate na red one koji krše taj isti red i da štitite dignitet HS-a. Umjesto Umjesto sa upozoravate g. premijera koji je dužan odgovarati HS-u vi dijelite meni nekakve packe. Mislim da je to krajnje neprimjereno i nepristojno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite si sjesti, nisam vam dijelio packe nakon vašeg pitanja nego sam kazao kada ste tražili povredu Poslovnika da ne dajem povrede Poslovnika zbog onoga što je učinio predsjednik Vlade jer to ne odskače od onoga što čine svi koji sjede ovdje u HS-u. Kolega Vrkljan, izvolite i vi tražite povredu Poslovnika. Hvala g. predsjedniče. Pa gledajte, Karolina Krišto je upravo izgovorila nešto gdje je pozvala premijera da ne dezavuira ovaj Dom, a vi ste tu predsjednik i trebate čuvati dignitet Sabora. Premijer Plenković je rekao da Vlada RH ovome Domu ništa ne nameće. Ja ću ga podsjetit samo da nema dva tjedna da je Vlada RH kod imenovanja Upravnoga vijeća HERA-e nametnula ovome Saboru proceduru …/Upadica

Uvaženi predsjedniče Vlade. Ja ne bih o vašim mazohističkim nego radije sadističkim tendencijama. Budući da već mjesec dana barem mentalno zlostavljate hrvatske građane različitim najavama represivnih mjera, a toliko ste dobro ishendlali ovu krizu da se tek 30% djelatnika Ministarstva zdravstva koji su na izvoru informacija i odluka želi cijepiti što je manje od prosjeka, ja ću vas pitati nešto vrlo konkretno o cijepljenju i cjepivima. U ovom izvješću kaže se Ursula von der Leyen navodi da je UK u postupku odobrenja cjepiva bila brža jer je njihova vlada na sebe preuzela odgovornost od proizvođača dok je kod odobrenja cjepiva za EU ova odgovornost ostala na proizvođačima. Što to točno znači? Koji dio odgovornosti je ostao na proizvođačima

i krajnje zbunjujući za one koji slušaju, ova vaša teza o sadističkim naporima je u jednakom tonu promašena, netočna, kriva i ne znam kako ste uopće, kojim logičkim premisama mogli doći do takvoga zaključka, ali recimo da je to eter pa će eter sve to prepustiti kroz sebe. Vrlo jednostavna je logika, Europska agencija za lijekove odobrava cjepiva, štiti sve državljane i sve članice EU, to znači da za bilo kakve nuspojave odgovaraju proizvođači, a ne država. Ako želite hrliti negdje i preuzeti odgovornost na sebe i imati problem s nečim što stručnjaci nisu odobrili, onda niste baš pretjerano iskusni u odobravanju lijekova ili cjepiva. Mi se držimo sigurnosti zdravstvene naših građana. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Selak Raspudić, izvolite. Čl. 238, nismo mi ušli u sado-mazo raspravu, što je vrlo neukusna primjedba, nego ste vi spomenuli da HDZ ima mazohističke tendencije, a vjerujem da i to znate obrazložiti. Nadalje, ako vas zanima konkretna argumentacija, pa pitajte malo hrvatske građane koliko ih se želi cijepiti nakon što ste odgovornost koju ste vi kao Vlada trebali imati za taj proces, prebacili na poduzetnike koji bi trebali ucjenjivati svoje radnike. Kolegice Selak Raspudić, dobivate opomenu, jako dobro znadete da ovo nije povreda Poslovnika nego replika. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče Vlade. Hrvatska je jedna mala zemlja. Jedna od naših šansi je da aktivno i trajno zagovaramo europsko jedinstvo, liberalnu demokraciju, poštivanje ljudskih, građanskih prava i sloboda. Na stranici 17. vašeg Izvješća, spomenuli ste problem Mađarske, odnosno premijera Orbana prema liberalnoj demokraciji i ljudskim pravima. Na toj večeri koju spominjete, još nešto se dogodilo. 16 premijera je potpisalo otvoreno pismo, 17. premijer Kurz se je nešto kasnije priključio s tom pismo. Između ostalog, od tih 17 je trećina iz vaše Pučke stranke. Vi ste odlučili ne podržati tu inicijativu, odnosno to pismo niste potpisali. Mene zanima zašto.

čuli ste, ja vjerujem, jako dobro moj stav o tome na prošloj sjednici Vlade, pretpostavljam da se to pratili jer je bila javna pa vam je stvar jasna. Ne moramo se mi priključivati nečijim pismima, prije svega politički motiviranima, da bismo jasno rekli svoj stav. To možemo govoriti artikulirano, javno u ime Hrvatske, vodeći računa o pravima i ljudskim pravima i pravima manjina i našim odnosima sa susjednim zemljama. Bilo je tu dosta zemalja koje se nisu tome htjele priključiti, svaka iz svojih razloga, a siguran sam

državnički izborili za hrvatske nacionalne interese, ali i interese ostalih država članica EU, koje su početkom 2020. g.

30% za one države članice koje imaju manjak cjepiva, a 70% razmjerno prema broju stanovnika određene države članice. U svakom slučaju, vi ste se izborili za solidaran pristup i upravo zbog toga, tada je u Hrvatsku stiglo

Ovo sam već jednom učinio i mislio sam da to više neću morati raditi. Povrijeđen je čl. 238, vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika. Ovo pitanje je toliko očigledno naručeno i toliko ulizničko da vrijeđa moj intelektualni ljudski dignitet i dignitet i mene kao zastupnika i ovoga Doma, mi smo ovdje da raspravljamo o ozbiljnim stvarima, a ne da izgovaramo hvalospjeve velikom vođi bez ikakvog konkretnog sadržaja i argumenta i molim da zastupnici izrečete opomenu. izreći ću opomenu vama zato što ovo nije povreda Poslovnika i nećete vi procjenjivati ton i sadržaj nečijeg pitanja. Dakle ovo nije bilo niti uvredljivo, zastupnica ima pravo postaviti pitanje koje hvali Vladu, kao što i vi postavljate pitanja i kudite Vladu, dakle ovdje nema nikakve razlike u ovome što se čini i sve je u skladu s Poslovnikom, tako da vam moram dati opomenu. Kolegice Selak Raspudić, izvolite. Niste, niste prije nego je kolegica Selak Raspudić. Odustali ste?

U odgovoru gđi. Karolini Vidović Krišto rekli ste ili nekome od zastupnika, rekli ste da ne znate kako je bilo u Skupštini Jugoslavije, ovako je bilo u Skupštini Jugoslavije. Pa vi se vjerojatno toga dobro sjećate jer ste slijednici partije koja je tamo odlazila i branila onaj sustav koji je tada postojao. Kolegice Selak Raspudić, izvolite. Samo ste nas podsjetili na vaše prethodnike, izvolite. Čl. 238. zbog činjenice da kolega Bauk nije dobio opomenu nas bi moglo zabrinuti da opet imamo jedinstvenu partiju u saboru kao što je bilo u Jugoslaviji, a ne pravu oporbu. No dobro, nisam se htjela osvrnuti na to, htjela sam se osvrnuti na činjenicu da se obmanjuje hrvatska javnost jer kao što se vidi u ovom izvješću, predsjednik vlade je u ovom vijeću prvenstveno u ulozi čestitara, pa tako recimo čestita glavnom tajniku UN-a na postizanju ravnoteže spolova unutar svog tima itd., to su njegovi doprinosi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepo. Kolegice Selak Raspudić, sad vam moram dati i drugu opomenu jer ste ovo napravili svjesno. Ja vas molim da to ne radimo. Vidim kolega Kapulica se javio, sad ću njemu dati riječ, ali sada smo ušli opet u fazu da zloupotrebljavamo povredu Poslovnika kako bismo replicirali. Ja vas pozivam da se vratimo u raspravu i da idemo u meritum. Izvolite kolega Kapulica. **Kapulica, Mario (HDZ)** Uvaženi g. predsjedniče, dakle ono što je kolega Raspudić primijetio da je povreda Poslovnika, nije bila povreda Poslovnika, ali je ono što je on u sklopu povrede Poslovnika naznačio. Dakle, karakter pitanja koji se postavlja ovdje predsjedniku hrvatske vlade, pa i ovo posljednje pitanje odudara doduše od onoga kad vi postavljate pitanje kolegici Selak Raspudić i replicirate joj tijekom, tijekom rasprave, al nimalo ne odudara od Poslovnika i pravila Poslovnika. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Kapulica i vi dobivate opomenu, ovo je isto bila neka vrsta replike. Sad kolega Raspudić ponovo. Ovaj, dovodite me sad u situaciju da dijelim opomene, a to ne bih želio jer se pretvara u potpuno bespotrebnu i besmislenu raspravu koja uopće nema veze s temom. Izvolite. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Nemojte prejudicirati predsjedniče sabora, ne znate što ću reći, 238. omalovažavanje zastupnika. Kolega Kapulica, vi ste se iskazali kao aplauzometar u HDZ-u jer ste isticali koliko je sekundi, točno minuta i sekundi trajao pljesak g. Plenkoviću odnosno na pljesak g. Stieru, tako da ste sigurno kompetentni za procijeniti razinu ulizivanja koju je kolegica pokazala ovom pitanju, a tolku količinu ljubavi ja nikada nisam pokazao u replici zastupnici Selak Raspudić koliko je zastupnica sada pokazala prema predsjedniku vlade. Što bi rekli malo zabave nikad nije na odmet, ajmo sad stati. Ovaj, sad ne znam da li da vam dam opomenu da budete 2:2 sa zastupnicom Selak Raspudić ili da ostane 2:1, pa ajde ostat će 2:1, evo ga. Idemo dalje, kolega Pavić, izvolite. A ne, pardon, točno, ostao nam je, ostao nam je premijer kao odgovor na repliku, izvolite. Zahvaljujem. Vjerujem da se replike zastupnice Burić sjećaju samo g. Bauk i bračni par Raspudić, pa ću onda radi njih prije svega zahvaliti g. Bauku na njegovim kontaktima sa …/Govornik se ne razumije/…Pfizera g. Burlom, zahvalit ću gđi. i g. Raspudiću koji su intenzivno pregovarali sa ostalim šefovima država i vlada i omogućili Hrvatskoj akceleriranih 700.000 doza i zahvaljujući bračnom paru Raspudić, zahvaljujući g. Bauku Hrvatska ima danas 3 milijuna zahvaljujući tome osigurali smo sve preduvjete za turističku sezonu, posebno im zahvaljujem na potporama koje se dali hrvatskim radnicima i omogućili hrvatskim poslodavcima da bez sadomazohizma premoste ovu veliku krizu i zahvaljujući njima mi danas nemamo ni socijalnu frakturu, niti nezaposlenost. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Fala lijepa predsjedniče vlade. Sad ponovo imamo povrede Poslovnika, nekoliko njih, prvo sam vidio kolegicu Selak Raspudić ponovo, izvolite.

Povreda čl. 238. Poštovani premijeru, nikom vi ništa dali svoje niste. Dakle, potpore kojima se hvalite to je novac hrvatskih poduzetnika i obrtnika, ništa svoje ne dijelite, ništa,

molim vas predsjedniče vlade, vama ne mogu dati opomenu, nemojmo narušavati raspravu. Kolega Grmoja dobili ste opomenu, sada se javila kolegica Selak Raspudić, izvolite. Samo upozoravam, imate već dvije opomene, ova treća vas može dovesti do toga da ostanete bez riječi do kraja rasprave. Dobro, onda povlačimo, imamo li još koju povredu Poslovnika, možda nisam vidio? Ne, okej. Kolega Marko Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče vlade, poštovani predsjedniče sabora. čini se da oporba u ovoj krizi sve smatra da je normalno, da se desilo samo da doprinosa vlade uopće nije bilo, a vratio bi se na izvješće i malo i na nešto što možda nije tolko detaljno opisano u izvješću, a to je Porto samit. Upravo u Porto samitu vi ste dali uspjehe i vaše vlade gdje ste jasno rekli da smo 11,7 milijardi kuna uložili u spas 700.000 radnih mjesta. Kolko je to veliko to dovoljno govori da je u prvom mandatu vaše vlade za zapošljavanje dano 8 milijardi kuna, dakle ovo je više nego cijeli prvi mandat, a to je dvostruko više nego vlada Milanovića. Isto tako u Porto samitu bilo je, isto, stavilo se naglasak na europski stup socijalnih prava i predstavljeno je izvješće za jamstvo za djecu, pa da možda isto tako nešto kažete, al ne bi bilo svega ovoga da nije bilo vlade. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Fala lijepo. Izvolite, povreda Poslovnika kolega Grmoja, izvolite. Hvala. Ma ja bih samo ovaj upozorio da dvoje zastupnika izgleda vode mrtvu trku ko će više komplementirati premijeru i da se zapravo prisjete da su zastupnici koji bi trebali ovdje artikulirati probleme građana, ne podilaziti i uvlačiti se premijeru, znači kolega Pavić misli na vas i kolegicu Burić. Kolega Grmoja, dobivate drugu opomenu i ja vas molim, kolege iz oporbe, posebno sada vas, kolegice i kolege iz Mosta, pravo je zastupnika, posebno onih koji čine vladajuću većinu da u svojim pitanjima i pohvale Vladu, ja ne znam zašto je to problem jer oni su dobili izbore, oni su većina i većina i većina građana podržava upravo ono što oni govore. Dakle, ako se to vama ne sviđa, ako to vama ide na živce, ako vi to nazivate ovim nazivima kako to činite, to je vaš problem. To nije korektno i nije u duhu parlamentarizma jer, od vas ne očekujem da hvalite Vladu, kao što od njih ne očekujem da kritiziraju Vladu i molim vas da se tome prilagodite. Idemo dalje, kolega Pavić, povreda Poslovnika.

Ako nismo imali policijski sat, ako smo spasili 700 tisuća radnih mjesta, ako je danas nezaposlenost 125 tisuća, 16 tisuća slobodnih radnih mjesta, ako sezona ide dobro, ukoliko osiguravamo sve ove kriterije, onda je da, red je i zahvaliti i pohvaliti nekoga tko je na tome radio. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dakle, kolega Pavić, kao i kolegi Grmoji i vama opomena jer ste replicirali, a ne dali povredu Poslovnika. Idemo dalje, sada je na redu kolega Raspudić. Opet niste, aha, odgovor, ispričavam se, odgovor kolegi Paviću. **Plenković, Andrej (HDZ)** Ove međurazmjene gube fokus od replika. Pa ništa, evo, zastupniče Pavić, ja ću još jednom zahvaliti zastupnicima Mosta i iz SDP-a koji su u zadnjih godinu i po' dana učinili sve da očuvamo radna mjesta, koji su donosili sve one brze, izdašne odluke, spašavali poslodavce, spašavali po sektorima, plaćali fiksne troškove, davali plaće radnicima, izbjegli eksploziju nezaposlenosti, tu je bilo govora o nekih 400 tisuća nezaposlenih. Iz SDP-ovih redova prije godinu i nešto dana i ta sinergija Mosta i SDP-a, dakle Most se sada sve više uz ovu ekstremnu tolerantnost prema manjinama koju naročito demonstrira zastupnik Grmoja, približava ljevici, važno je da to hrvatski

Dakle tražim stanku i Klubu Mosta, kako bi se konzultirali o licemjernim stavovima premijera Plenkovića koji moje zalaganje za to da roditelji odgajaju djecu u skladu sa svojim uvjerenjima naziva huškačkim stavovima prema manjinama, dok istovremeno i ponaša se kao mali miš prema Viktoru Orbanu, čiji je puno strože zakone u odnosu na, u odnosu prema LGBT zajednici, ne smije nazvati ovakvim i ne smije ih ovako okarakterizirati kao moje stavove da roditelji odgajaju svoju djecu u u skladu sa vlastitim uvjerenjima. Time pokazuje da zapravo ovdje u Hrvatskoj glumi velikog baju, a da je u Bruxellesu mali miš, ali to svi jako dobro znamo. G. Plenkoviću, ja osobno ću štiti pravo roditelja da djecu odgajaju u skladu sa svojim uvjerenjima. huškačku izjavu ja u svome djelovanju prema manjinama nikad nisam dao niti ću, a jedini koji je huškao ste vi koji ste prijetnje upućene mojoj obitelji relativizirali i tako poslali poruku onima koji prijete mojoj obitelji da to i dalje nastave činiti, što i oni čine. Bez obzira na to, ja se neću pokolebati niti ustrašiti, ostajem čvrsto pri onim uvjerenjima koje sam uvijek zastupao, a nikad neću huškati na bilo koga. To ću ostaviti vama. Hvala. važete riječi, iznijeli ste nekoliko vrlo uvredljivih formulacija prema predsjedniku Vlade. Neću vam davati opomenu jer biste izgubili sad pravo govora dalje pa biste onda rekli da gušim slobodu govora, ali vas molim ipak da birate riječi kada govorite. Idemo dalje, sada je na redu kolega Raspudić, izvolite. **Raspudić, Nino za razliku od ministra zdravstva Beroša koji je ovdje podnio bio Izvješće prije par dana o zadnjih pola godine rada Stožera kojim predsjeda ne stručnjak za epidemiologiju nego za ono i .../Govornik se ministar Beroš uopće nije odgovarao na naša pitanja, nije koristio poslovničku mogućnost dakle da odgovori, bilo na govore u ime klubova koji su bili, bilo na pojedinačne rasprave, ja se nadam da ćete danas vi ostati ovdje do kraja rasprave jer su ovo važne stvari u kojima ste sudjelovali i da ćete čuti što imamo za reći. Opsežniju diskurzivnu i sadržajnu analizu ću dati u ime kluba i u pojedinačnom govoru, no ono što vas sada želim pitati, tiče se nekih eufemizama koji se koriste na europskoj razini. činjenicu da je 77 milijuna cjepiva ovog proljeća proizvedeno u EU otišlo izvan EU istovremeno, dok su zadržavale za sebe zemlje izvan EU koje proizvode cjepiva, koja su morali isporučiti, Ursula von der Leyen naziva otvorenošću EU za razliku od drugih,

Hvala lijepa, vidim predsjedniče HS-a da ste tolerantni po minutaži, a vidim i po kvalifikacijama ovima iz Mosta, ali to je dobro, neka ljudi čuju tko su i što su. Što se tiče narudžbi i donacija cjepiva, EU, zemlje koje imaju takvu farmaceutsku industriju u koje proizvode cjepiva, točno je, proizvode cjepiva zahvaljujući čemu ih i mi dobivamo, a isto tako ih izvoze. Odluka o izvozu je bila svjesna i namjerna. Pandemija se zove pandemija zato što je globalna i da bi ju zaustavili, moramo pomoći onim dijelovima svijeta koji nemaju niti takvu farma industriju, niti proizvodnju, niti mogućnost da dobiju cjepivo i stoga ćemo to činiti. Što se tiče donacija, ja sam rekao u uvodnom govoru možda vam je promaklo, mi smo već do sada donirali 390.000 doza i donirat ćemo još, prije svega ćemo donirat BiH jer želimo da se naši i sunarodnjaci Hrvati, a i svi drugi cijepe i to ćemo donositi svjesno i namjerno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Kolegice Baričević, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani premijeru. Hrvatska Vlada je dala potpore kao što ste i sami kazali za 700.000 radnika i 120.000 poslodavaca, dakle pomogla je gospodarstvu u iznosu od evo već sada kao što ste rekli 12,7 milijardi kuna. Na koji način možete li nas danas upoznat pristupaju tom problemu i ostale članice u EU, dali oni dali oni imaju slične potpore za gospodarstvo za svoje građane? I svakako kada ste govorili o prednostima članstva u EU valja ovdje još jedanput pozdraviti sjajan uspjeh vaše Vlade i neusporedivo najveći uspjeh i vaših pregovora kada se sjetimo srpnja 2020. za Višegodišnji financijski okvir da će Hrvatska država sveukupno u 10 godina dobiti 230 milijardi kuna. Znači li to da možemo izgraditi 57 Peljeških mostova? Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupnice Baričević. Ja sam očekivao barem nekoliko ovih povreda Poslovnika, ali valjda su se umorili ovi borci za istinu ili ste po ovoj bračkoj liniji dobili popust od ovoga iz Narodne skupštine u Beogradu g. Bauka. Što se tiče sredstava, dakle mi smo napravili iskorak koji je bez presedana, dali smo novac za plaće našim radnicima i poslodavcima jer smo smatrali da nisu krivi za pandemiju i da država mora ispuniti onu ulogu koju ona ima, samo država ima ovakvu snagu. I druge su zemlje to činile, ali iz kontakata sa kolegama kada komparativno gledam, malo je tko učinio to na ovako učinkovit način kao što smo mi i s te strane možemo biti zadovoljni. Što se tiče sredstava za gospodarski oporavak i otpornost, sve su pretpostavke tu da ovo desetljeće bude desetljeće razvoja i …/Upadica predsjednik: hvala vam./… rasta Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovani predsjedniče Vlade RH. Vladavina prava se od 2017.g. na razini EU počela koristiti kao instrument za zastrašivanje država članica i njihovog legitimno izabranog vodstva. Najnovija mrmljanja oko Slovenije po istom pitanju samo nastavak politike EU prema svojim državama članicama. Kako u izvješću nigdje niste naveli odnosno naveli ste pardon u primjeru Turske i … odnosno Malija zanima me kakav je vaš stav prema nama prijateljskim državama i narodima Mađarske i Poljske, a sad vidimo i pritiske prema Sloveniji oko vladavine prava i kakav je stav Vlade RH? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. Poštovani zastupniče Milanović Litre. Nije koncept vladavine prava uveden da bi se zastrašivale države članice, dakle to je prvo. I Slovenija i Mađarska i Poljska su podržale koncept vladavine prava, to je jedna inicijativa koja je krenula 2014., pitajte malo bivšu zastupnicu Ružu Tomašić ona će se sjetiti izvješća Louis Michela sjetit će se tadašnje povjerenice Vivian Reding i aktivnosti još ondašnje komisije i ondašnjeg saziva Europskog parlamenta koji su tu temu pokrenuli. Ona je evoluirala u niz aspekata, a danas je jedan od elemenata vezivanje sredstava iz eu instrumenta iduće generacije s poštivanjem temeljnih načela vladavine prava. Ako negdje postoje neke prepreke, postoje načini kako se to rješava, Europska komisija je čuvar ugovora i ima zadaću gledati da li se u pojedinoj zemlji poštuju vrijednosti kojima smo se svi suglasili. S te strane Hrvatska sudjeluje na svim raspravama na vijeću …/Upadica predsjednik: hvala vam./… koje su do sada bile u dvije zemlje u Sloveniji još nije bilo govora nigdje, a Slovenija je nama više nego prijateljska zemlja. Zahvaljujem. Poštovani g. predsjedniče Vlade. Osvrnut ću se na stanje sa pandemijom, mislim da je hrvatski znanstvenik Gordan Lauc u pravu kad kaže da sve to više postaje političko pitanje, a sve manje zdravstveno. Smatram da ovo povezivanje potpore poduzetnicima sa cijepljenjem stvara umjetne podjele, nadam se da me možete pratiti dok ste na mobitelu, da stvara umjetne podjele

da djeca koja nisu cijepljenja će moći u učeničke klupe na jesen? Ova najava masovno cijepljenje djece nije dobro odjeknula kod mnogih, pa me zanima da li možete danas to jamčiti? Hvala. **Jandroković, Gordan Što se tiče cijepljenja i odgovornosti, odgovornost za cijepljenje je na svakom hrvatskom građaninu, na Vladi je na stožeru na Ministarstvu zdravstva, na zavodima za javno zdravstvo, na obiteljskoj medicini i po meni ova rasprava u kojoj imamo pandemiju koja je odnijela 4 milijuna života diljem svijeta, dakle cijela jedna Hrvatska je nestala, u situaciji gdje je u Hrvatskoj umrlo više od 8.200 ljudi i gdje smo imali troškove od 34 milijarde kuna kuna do sada, gdje imamo cjepiva u izobilju, gdje se svako može cijepiti je gotovo pa nadrealna. I zato bi bilo dobro da zemlje koje očekuju velike prihode od turizma žele snažnu ekonomiju, žele zaposlenost, svi žele plaće, mirovine, žele da sve funkcionira da daju mali doprinosit. Danas ne može nitko baš reći da ne zna da postoji covid-19 i što je sve napravljeno. Ako ima ljudi koji u to ne vjeruju to je jedno, a što se tiče djece odluke će donositi struka kao što je sve odluke do sada o ovome donosila struka uz naravno političko vodstvo …/Upadica predsjednik:

Ja bi se vratio ovom izvješću, konkretno dijalogu s Turskom jer je to važno geopolitičko pitanje, kao što ste rekli i zbog migracija, naravno zbog sigurnosti na Mediteranu, možda europska javnost se bavi još i ulogom Turske u Libiji i Bliskom Istoku, to je pogotovo važno Italiji i Francuskoj, a za nas pogotovo je važna uloga Turske i u BiH, utjecaj koji ima na Bošnjake. Naravno, Europa treba suradnju s Turskom zbog svih ovih pitanja, a s druge strane i Turska treba suradnju Europe, pa u tom kontekstu naravno i Hrvatske. Vidjeli smo da je i Europsko vijeće krenulo u modernizaciju carinske unije s Turskom. Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Turska je ogromna zemlja, utjecajna zemlja, naša saveznica u NATO-u, zemlja s kojom Hrvatska gaji posebno prisne odnose, oni su vezani za političke odnose tijekom '90.-tih godina, osobito zajedničke napore za mir prije svega i stabilnost u BiH i mi to stalno ističemo. To je dobro poznato svim našim partnerima unutar EU i imamo izvrstan dijalog sa turskim predsjednikom, sa turskim vlastima. Turska je donirala izdašna sredstva nakon potresa u Hrvatskoj, osobito na Banovini i njihov ministar Cavusoglu je bio ovdje. Što se tiče uloge Turske mi nju gledamo osim gospodarskih i političkih odnosa i na način da nam je jako važno da se poštuju dogovori između EU i Turske kada je riječ o migrantima, kad je riječ o izbjeglicama, ne želimo nove migrantske valove, želimo da EU pomogne Turskoj u procesu u kojem je ona domaćin za skoro 5 milijuna ljudi koji su van svojih država, van svojih kuća i da na temelju toga gradimo odnose većeg povjerenja nego što je to u proteklih nekoliko godina, mislim na EU. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Gospodine premijeru, ja razumijem da vas stožer brifira, međutim već smo dugo zaključili da je stožer političko tijelo koje nema puno veze sa strukom, razumije/…nemojte mi dobacivat sa strane. Gospodine predsjedniče sabora, izvolite, zamolite g. Pavića, saborskog zastupnika da dok ja govorim da mi ne dobacuje

Izvolite, kažite to. Kolega Vrkljan, imate sad još 10 sekundi, izvolite reći gdje je povreda Poslovnika? koji kaže da ima u Hrvatskoj 8.000 umrlih od covida ne odgovaraju istini jer je Hrvatska imala 2.000 umrlih više od prošle godine u odnosu na godinu covida. Izvolite sjesti. Ovo nije nikakva povreda Poslovnika, ovo je najobičnija replika. To smo vidjeli od samoga početka i nemojte zloupotrebljavati Poslovnik i sve ove ljude koji ovdje sjede praviti budalama jer postoje pravila po kojima svi moramo igrati. Dobivate opomenu, a dobit ćete i treću sada i nećete više imati pravo govora. Izvolite. točka 238., povreda Poslovnika u kome ste vi dužni čuvati dignitet sabora i nas saborskih zastupnika i odnos između Vlade RH i sabora. Vi ne možete govoriti da ja govorim ovdje gluposti i da saborske zastupnike iz vaše vladajuće garniture bilo čime vrijeđam sa svojim izjavama. Prema tome, birajte riječi kad se sa mnom razgovarate. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite sjesti, sada ste dobili i treću opomenu i više nemate pravo govoriti po ovoj temi, a mi nastavljamo dalje, sada je na redu kolega Glavašević, izvolite. Fala g. predsjedniče. …/Govornik se ne razumije/… 24. i 25. lipnja na sastanku održana je ona neformalna radna večera koju je spomenula i kolegica Mrak-Taritaš. Gospodine predsjedniče vlade, zanima me, dakle na toj večeri je Charles Michel inicirao raspravu o homofobnim zakonima u Mađarskoj. Mene zanima da li ste sudjelovali u toj raspravi i ako jeste koje ste stavove tamo komunicirali? Hvala. Prije odgovora imamo povredu Poslovnika. Ispričavam se, zastupnica Vidović Krišto, izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (Nezavisni)** Da, prethodno ovaj spomenuti čl. 47. i 238., ali u svezi sada izricanja opomene kolegi Vrkljanu, molim vas da to povučete s obzirom na to da je on prekinut u svom izlaganju obrazloženja povrede Poslovnika, a imali ste i prethodno nekoliko slučajeva povrede Poslovnika gdje niste izrekli opomenu, a ovdje uistinu bilo bi pošteno od vas da zbog tog upadanja u riječ gdje on nije mogao izgovoriti do kraja, povučete tu odluku. Mislim da će se složit većina u saboru. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ne, neću povući povredu Poslovnika zato što je bila evidentna i namjerna, dakle ovdje se nije radilo ni o bilo čemu što je bilo granično. Ovdje je kolega Vrkljan replicirao, svi ste čuli da je replicirao, ja sam ga upozorio da to ne radi, on nije odustao, učinio je to ponovno, tako da je sam odgovoran za to što je dobio nemogućnost govora po ovoj točci. A kao pravni lijek vam je to da se obrati Odboru za ustav, Poslovnik i politički sustav koji će onda procijeniti jesam li ja bio u pravu ili kolega Vrkljan ili vi sada sa vašim

poruka naročito danas s obzirom na sadržaj tih povreda. Poštovani zastupniče Glavašević, ja sam svoj stav rekao javno, rekao sam ga u Brislu, rekao sam ga na vladi, namjerno nisam govorio na toj večeri, govorilo je svega nekoliko kolega. Glavni je temu pokrenuo ne Charles Michel nego Gzavije Betel, luksemburški premijer. On je predložio predsjedavajućem Europskoga vijeća da se o tome govori. Orban je govorio o tome o kakvim zakonima je riječ, zaključak je jasan, zadaća Europske komisije je da pregleda to zakonodavstvo, vidi što vrijedi, što ne vrijedi, ako nešto ne vrijedi da poduzme odgovarajuće korake i točka. Sve ostalo je više bio medijski odjek nego stvarna,

mnogi kolege kao da omalovažavaju sve one probleme i izazove koje vi kao vlada i svi skupa proživljavamo kroz pandemiju, kroz gospodarsku krizu, kroz demografske izazove, kroz sve ono što se događa sa migracijama i zaista mi nije jasno kako ne vide koliki napori upravo u odnosu na proračun koji je bio u prethodnom razdoblju stabiliziran, koji je zapravo stvorio preduvjete upravo da država može izdržati sve ovo dok ne dođu druga sredstva i drugi izvori i zaista mi nije jasno kako onda ne vide da je, evo danas je objavljeno da je 6.000 kuna dnevno trošak jednog pacijenta koji se liječi u bolnici od covida, e pa onda ne znam što još očekivati od tih i takvih osoba. **Jandroković, Dobro. Hvala lijepa poštovana zastupnice Perić. Pa ja mislim da je to zato što mi trebamo zahvaliti SDP-u i MOST-u prije svega na iskoracima prema očuvanju radnih mjesta, prema financijskoj stabilnosti, reputaciji na financijskim tržištima, zadržavanju investicijskog kreditnog rejtinga, dizanju prosječne plaće iznad 7.000 kuna i nadasve na 25 milijardi EUR-a koje su na raspolaganju za idućih 10.g.. Budući da je njihova uloga osim nabavljanja dovoljnih količina cjepiva bila epohalna u svim tim procesima, to se osjeća i u ispitivanjima javnoga mijenja, pa su onda ankete u 5-oj godini mandata naše vlade takve da mi imamo oko 30%, a oni imaju onoliko koliko ljudi cijene njihov doprinos u financijskoj stabilnosti, ekonomskom oporavku, očuvanju radnih mjesta, gospodarskom rastu, dizanju prosječnih plaća i osiguravanja sredstava za budući razvoj hrvatskoga gospodarstva. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedavajući. Poštovani premijeru, u Europskom vijeću se razgovara i o proširenju u EU. Recite mi molim vas za Republiku Srbiju koja svim silama želi uć, što je legitimno, što ste poduzeli po pitanju logoraša koji su bili na području Republike Srbije, a u Poglavlju 23. njihovome o pravosuđu je ubačeno da moraju platiti za 20.000 ljudi koji su proveli na njihovom teritoriju protupravno u stvari, recite mi što ste vi kao premijer hrvatske države poduzeli, a i sad ide ovaj Zakon o civilnim žrtvama rata po koji ja mislim da bi taj račun trebalo ispostavit Republici Srbiji za ratnu odštetu, za civilne žrtve rata i za svu ostalu ratnu štetu koja je nastala u RH. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Što se tiče Srbije i bilo koje druge zemlje koja je na putu prema EU i ima tu ambiciju, naš je načelni stav da podržavamo sve te napore naravno uz uvjet ispunjavanja kriterija. Što se tiče Poglavlja 23. koje se odnosi na pravosuđe i na temeljna prava, a u okviru kojeg su sva ona možemo reć rezidualna pitanja iz vremena agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku koji uključuje i pitanje logoraša, naša vlada razgovara, i ministar hrvatskih branitelja i ministar unutarnjih poslova i ministar pravosuđa sa udrugama logoraša. Ja nekako pretpostavljam da imate te informacije i da znate koliko je konkretnih aktivnosti poduzeto i u pogledu pravne pomoći i u pogledu ostvarivanja njihovih prava. Mi ćemo sve te teme držati visoko na dnevnom redu, dizati ih, a kada su te teme na, jedna od rasprava u odnosu na Poglavlje 23. predstavnici Hrvatske u različitim tijelima EU će vrlo jasno artikulirati. Moram samo odgovoriti zbog svekolike hrvatske javnosti, da to što radi Ministarstvo branitelja da tjeraju logoraše da privatnim tužbama tuže Republiku Srbiju, to je sramota ove države. Dali su 5 milijuna kuna udrugama da ljudi sami tuže Republiku Srbiju. Ja vas pitam što vi kao vlada ste napravili, što vi kao premijer koji imate tamo veze i ne može vam to niko osporiti, što ste vi učinili za te ljude? Kolega Mlinarić, vi znadete jako dobro da ovo što ste učinili nema veze s povredom Poslovnika, da je to replika i ponovo namjerno se krši Poslovnik i zato dobivate opomenu. Idemo sada dalje, kolega Šimičević, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče HS, poštovani predsjedniče hrvatske vlade. Činjenica je da je poslije Domovinskog rata ovo najteži period za našu domovinu, potres i covid i za vas kao predsjednika hrvatske vlade ovo nije baš najsretnije vrijeme, ali isto tako vas se može voljeti ili ne voljeti, ali vam se ne može osporiti da ste poteze koje ste vukli da ste radili odličnu stvar, a to je da ste zapravo onemogućili socijalne nemire odnosno napravili ste lepezu poteza koji su omogućili da naši hrvatski građani žive dobro unatoč ovoj pandemiji i krizi. Činjenica je da smo uložili 45 milijardi kuna i ovako sada ako ja to govorim sa ovoga mjesta to se ne čini ništa, ali što je kolegica maloprije kazala mogli smo sve otoke na hrvatskom Jadranu spojiti, a da to ljudi ne vide. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa g. Šimičević, ne radi se o tome da li vas neko voli ili ne voli, radi se o tome da radimo posao za koji smo izabrani, za koji smo dobili povjerenje, najbolje što umijemo, najbolje što znamo, ako se osvrnemo sada na zadnjih godinu i pol dana, zasigurno, bilo je i nekih pogrešaka i možda pogrešnih procjena, osobito u obavljanju sa situacijom za koju nitko od nas nije imao takve tehnike za krizno upravljanje kao što je pandemija ovih razmjera, no, kada gledam ekonomiju i kad gledam zaposlenost, kad gledam rast, kad gledam pretpostavke za razvoj, mislim da smo učinili sve što smo mogli i da smo u godini najveće krize osigurali najviše novaca za hrvatski ekonomski razvoj u budućnosti i za činjenica je najbolja,

neće nas zavolit. na europskoj pozornici. Mislim dakle, iako ste u većini u EU parlamentu, vaši zastupnici su bili preglasani, u tzv. slučaju Matićevog izvješća, zatim, odbijeni su vam amandmani kojima ste, tvrdeći da brinete o Hrvatima u BiH, pokušali zapravo unazaditi Rezoluciju EU parlamenta o BiH, te konačno, bez obzira na večeru, ne bih sad o večeri, ali prepustili ste jasno i glasno osuditi novi pokušaj Orbanov destabilizacije EU preko iživljavanja nad LGBT zajednicom, iako ste kod kuće, ovdje vrlo jasno osudili neke pokušaje kopiranja

Hvala lijepa zastupnice Raukar-Gamulin, ja nisam znao da ste vi ekspert za međunarodnu politiku, ali vidim da ćete morati još jako, jako puno napredovati u toj domeni da biste uopće razabrali što se zbiva, a kamoli izgovarati ovakve nebuloze o porazima politike Vlade ili politike HDZ-a. Dakle prvo, javnost treba znati da su „zeleni“ u EU parlamentu, a vi se ovdje deklarirate „zelenima“, bili protiv spominjanja Hrvata kao konstitutivnog naroda, jednako kao, osim našeg zastupnika SDP-a i socijalisti u EU parlamentu i liberali i to da čuju Hrvati u BiH, zeleni liberali i socijalisti ne žele spominjanje Hrvata kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda. To vam je jedina istina, a ne naš poraz. Što se tiče odnosa prema manjinama, ja bih volio da neki drugi artikuliraju tako jasno i čvrsto stavove u manjinama, pa i seksualnim, kao što to radim ja kao premijer, što se tiče priziva savjesti, o tome su govorili naši zastupnici, to nije nikakav poraz nego različito svjetonazorsko gledanje .../Upadica: Hvala vam./... na osjetljiva Zahvaljujem predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče Vlade RH, rekli ste da se Vlada nakon očuvanja radnih mjesta sada okreće stvaranju radnih mjesta pa me zanima koji je vaš, kao Vlade prvi će biti potez da se stvore radna mjesta na području Sisačko-moslavačke županije koji je koji je zahvaćen tih razornim potresom jer vidimo da obnova u, na području Siska, Petrinje, Gline ide puževim korakom, ali ako ne stvorimo radna mjesta, to područje će ostati bez radno sposobnog stanovništva koje će iseliti. Dakle koji je vaš prvi potez? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupnice Nađ. Što se tiče obnove, i tu ću ponoviti, dakle izbore koje smo osigurali, bilo da je riječ o Europskom fondu solidarnosti, ukupno je to milijarda eura za za Zagreb i za Banovinu, zajmovi Svjetske banke, sredstva Europske investicijske banke, sredstva Europske banke za obnovu i razvoj, sredstva Razvojne banke Vijeća EU, mehanizmi u koji će biti uključeni komercijalne banke u Hrvatskoj, stvorit će financijsku konstrukciju gdje ćemo financirati sve ono što je predviđeno Zakonom o obnovi koji je donio ovaj Sabor praktički konsenzusom i omogućili program obnove. Što se tiče Banovine, mi smo kao što znate, oformili radnu skupinu čiji su supredsjedatelji ministrica Tramišak, ministar Ćorić, oni su angažirali različite eksperte iz akademske zajednice i stručnjake i za regionalni razvoj i potpomognuta područja, i za Banovinu i idućega tjedna očekujemo izvješće o kojem ćemo raspravljati kako revitalizirati i gospodarstvo i pokrenuti demografske trendove na Banovini. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo g. predsjedniče, uvaženi predsjedniče Vlade. Moje pitanje je u vašem Izvješću vezano za europodručje. Ja to snažno podržavam, mislim da je sada svima jasno da Hrvatska je ovu krizu prebrodila isključivo jer je imala mogućnost korištenja svih EU instrumenata i to je nešto što je veliki doprinos za stabilnost Hrvatske. Ono što je sad pred nama su dodatni izazovi, ulazak za europodručje 2023. g. Ono što više apeliram odnosno što vas molim da zapravo napravimo jedno izvješće o stanju hrvatskog gospodarstva i hrvatskih građana jer sigurno da su snažne ovaj, pogođeni, uza sve mjere koje svakako podržavam. Zašto? Da ne bi tako ranjeni u tim područjima, da vidimo koje još mjere moramo učiniti i da ulazak u euro, da se ta skepsa ulaska u euro smanji. Mislim da je u tom sigurno u narednih godinu dana da se vide svi određeni rizici i na koji način što bezbolnije i sa što većom podrškom ulazak u euro jer smatram da je to nešto što je sigurno doprinosi

da ispunimo sve kriterije u vrlo zahtjevnom, sofisticiranom financijsko-ekonomsko-reformskom-političkom-diplomatskom procesu i da Hrvatska uvede euro 1. siječnja 2023. Dakle, to je jako brzo, to je za godinu i političkim mi smo točno na 8. obljetnicu članstva, 1. srpnja ove godine održali 9. sjednicu Vijeća za euro, konsenzus koji postoji među akterima koji su uključeni je visokog stupnja. Slažem se s vama da moramo dodatno senzibilizirati naše građane o prednostima, visokih argumenata o visokom stupnju euriziranosti, štednje, kredita, trgovinske razmjene, turista, sve su to stvari koje su poznate jednom broju ljudi, trebamo ih

predsjedniče hrvatske vlade. Moram pitat Bauka i Raspudića da li smijem pohvaliti Plenkovića? To bi evo bio rezime ove rasprave koju smo do sada slušali. No ja ću se usuditi, ja ću se usuditi i reći slijedeće. Kada smo početkom ove godine imali problema sa isporukom cjepiva, a imala ga je cijela EU, onda su se ovdje pojedinci zalagali za to da moramo sa Rusijom sklopiti pakt da moramo nabaviti rusko cjepivo, da se moramo cijepiti. Sada kada imamo 1,3 milijuna doza cjepiva sada ti isti kažu da se ljudi neće cijepiti zato što ne vjeruju vladi. S obzirom na ovo što se događa u Španjolskoj, Portugalu, Cipru, smatrate li da je cijepljenje jedino rješenje odnosno konačno rješenje u borbi protiv covida? Hvala. Izvolite odgovor. Kolega Bauk, molim vas, ajde pustimo da svako pita na način kako želi. Niste vi ti koji ćete odlučivati što je dobro ili nije, a da jeste onda bi vjerojatno vi pobjeđivali na izborima, a ne ovi s ove strane.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS, predsjedniče hrvatske vlade. Puno je tema o kojima bismo danas mogli ovdje na vašem izvješću, od šengena, od EUR-a, od proširenja, od covida, niz je niz je stvari na koje bismo mogli postavljati pitanje i dobivati odgovore. Ono što mene zanima je vaš pogled na Porto, na situaciju koja se dogodila u Portu i na izjavu u Portu. Naime, za kolege koji možda ne znaju, u izjavi o Portu postoji jedna ključna rečenica koja kaže, citirat ću, da je Europski stup socijalnih prava temeljni temeljni element oporavka EU. Po mom mišljenju to je izuzetno značajna rečenica koja obvezuje bez obzira što je riječ ovdje o preporukama. Primjerice u garanciji za djecu, preporuke kažu trebamo smanjiti dječje siromaštvo. Mi smo u Hrvatskoj puno više izloženi dječjem siromaštvu nego su to članice EU. Imate 9 mjeseci za odrediti koordinatora i mjere. Smatrate li da i danas kao i prije godinu dana kada ste mi potvrdili previše djece institucionalno organizirano na tablici hrvatskoj? Na ovo zadnje da, da institucionalizacija apsolutno. Što se tiče samita u Portu, on je zaista bio ogroman iskorak, bio je iskorak svih dionika zajedno, vlada, sindikata, poslodavaca i pitanje pitanje smanjenja siromaštva je ključno pogotovo za zemlje koje još možemo reći love korak sa prosjekom razvijenosti onih starih zapadnih članica EU. I moram priznati da smo mi Porto doživjeli vrlo ozbiljno, angažirali ste sustav odnosno stup socijalnih prava iz Goteborga od prije nekoliko godina je referentan za sve ono što radimo, dio je tema o kojima razgovaramo sa sindikatima i poslodavcima u Hrvatskoj. Organizirali smo poseban sastanak GSV-a na tu temu, formirali jednu skupinu koju vodi ministar Aladrović o provedbi zaključaka i sporta i učinit ćemo sve da naučene lekcije ove krize uvijek imaju svoju socijalnu dimenziju. Mislim da je to poruka oko koje stojimo, nekakav brutalni kapitalizam više nije na dnevnom redu nigdje, element socijalan je prisutan stalno, a nama kao socijalno tržište ekonomije je. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Fala lijepa. Idemo sada na kolegicu Juričev-Martinčev, izvolite. predsjedniče. Poštovani predsjedniče hrvatske vlade, kao što ste rekli i kao što se u izvješću može pročitati Europsko vijeće pozdravlja dobar napredak postignut u području cijepljenja i sveukupno poboljšanje epidemiološke situacije, ali naglašava potrebu da se nastavi s naporima u pogledu cijepljenja. U tijeku smo turističke sezone, sa ponosom čitamo prošli tjedan da imamo već 640.000 gostiju, što je 50% više nego 2020., uspoređujemo je sa rekordnom 2019.g.. Međutim, s druge strane jednako tako čitamo gdje je najmanja procijepljenost u RH. Među 5 najlošijih županija sa najlošijom procijepljenošću su upravo 3 dalmatinske koje žive od turizma. Čini mi se kao da smo zaboravili što nam se dogodilo sredinom kolovoza prošle godine, što se događa Portugalu, Španjolskoj i slično, da Malta ima 80% procijepljenosti, što reći

samo tako jer ovo drugo ja ne znam što još mi možemo učinit a da netko postaje svjesniji svih mogućih negativnih okolnosti koje je ova pandemija donijela, boljeg rješenja od cjepiva nema, sve vrste epidemioloških mjera su sigurno neugodnije za svakog pojedinca, za društvo, za gospodarstvo, za posao, za promet, za školu, za događanja, za kulturu, za sport, za što god želimo. Mislim da smo toliko lekcija naučili ja imam dojam da ljudi vape da se vrate u normalan ritam života najjednostavniji, najbrži, najučinkovitiji način je cijepit se, cjepiva su besplatna država ih je osigurala. Svako ko želi neka se cijepi i ja molim samo ljude da se informiraju na kredibilnim izvorima informacija, a ne na lažnim, netočnim ili manipulativnim. **Jandroković, Zahvaljujem g. predsjedniče. Već ste nam objasnili s ovim pismom 17 država članica protiv mađarskog zakona, međutim meni jedno vaše objašnjenje ipak uzelo pažnju. Citirat ću „Nismo mi tu jedini, nijedna slavenska zemlja nije se pridružila tom pismu, ogromna je razlika između zemalja Srednjeistočne Europe s jedne strane i Zapadne Europe s druge strane“, to ste vi rekli. Dakle, 32 godina nakon pada Berlinskog zida dignut je tzv. Orbanov zid u srcu Europe, a 30 godina nakon raspada Jugoslavije dobili smo novu slavensku asocijaciju u EU u tzv. euroslaviju i dok je Slavena u EU očito Orabn uzalud prijeti i ponor pakla i vatra groma zbog ovoga. Ono što ste dalje rekli ove teme su ideološki obojene, posljednjih godina munjevito dovode do raskola, do politizacije i svatko tu nastoji dodvoriti se svome biračkom tijelu. Čijem se vi biračkom tijelu pokušavate dodvorit zbog ovih proorbanovskih stajališta, biračkom tijelu Domovinskog pokreta, Mosta ili suverenista? **Jandroković, Gordan Vidite za razliku poštovani zastupniče Bauk, od svih ovih koje ste nas spomenuli, a sad ste i vi tu u skupini ovih isključivih apsolutno niti jedno, niti MOstovom, niti od Domovinskog pokreta, a niti vaše i razlika položaja upravo ovakvoga HDZ-a na desnom centru stranke koja baštini upravo one vrijednosti iza kojih se okuplja veliki broj članica i članova i koji dobiva kontinuirano najveću podršku hrvatskoga naroda na izborima i zato imamo Vladu i stabilnu većinu koju će imati još tri godine, a vi ćete s time znat živjeti u oporbi pa ćete nastojati kao u konačnici oni koji pokreću ove teme, pokušavati staviti u fokus svjetonazorske ideološke teme koje po mom dubokom uvjerenju samo dijele. Mi nikakve koristi od ove rasprave nemamo, volio bih ja čut nekoga od vaših lidera da je izgovorio ono što sam ja izgovorio na Vladi kada je riječ o pravima manjina pa i seksualnih manjina. mi sebi što zamjerit nemamo, dodvoravat se nećemo nikada nikome, nit ćemo se dati ucjenjivati bilo …/Upadica predsjednik: hvala vam./… kome, to je vrlo Kolega Sačić, izvolite. jedne iznimne podjele u hrvatskom društvu koja je zasjenila sve one naše tradicionalne podjele na ustaše i partizane na svibanjsko komunističke, antikomunističke itd., cijepljenje, ne cijepljenje u kojima necijepljeni zauzimaju više od 56% trenutno. Uvažavajući Europsku rezoluciju ovu krajem siječnja koja govori o neobaveznosti cijepljenja i zabrani zapravo na neki način određenih političkih pritisaka svih ostalih na one koji iz različitih razloga se ne žele podvrgnut tom cjepivu, jel komunicirate sa našim stožerom koja je njihova odgovornost, zašto su ljudi u Hrvatskoj toliko nepovjerljivi i kako to prevladati? Što učiniti

zato što jesu slobodni i što nema nikakvih obaveza zato i jesmo na samo 46%. Da neko nekog prisiljava onda bi se kao nakon, zna Bauk variole vere, već davno bili svi procijepili i zaboravili bi na problem jel, ali nismo u tom sistemu. Nijedna država članica EU nije se opredijelila za obvezno cijepljenje nećemo ni mi, vidim da se i o tome raspravlja, ali nećemo sigurno. Ono što hoćemo ohrabrivat ćemo ljude da donesu tu odluku. Zašto je to tako? To je tako, živimo u komunikacijsko-internetsko-društvenom-mrežnom u vremenu gdje sad već postoje genercije ljudi koji ne gledaju televiziju, ne čitaj novine, informiraju se isključivo u vlastitim silosima, ekosustavima koji su nerijetko podložni krivim, lažnim i netočnim informacijama i to je tako i to je problem. Nije samo to kod nas to je globalni problem. predsjednik: hvala vam./… zdrav razum većine hrvatskih građana da zaštite sebi i druge. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala predsjedniku Vlade, više nemamo replika tako da možete se vratiti na mjesto. A ja ću pozvati izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika Mosta i poštovana zastupnica Selak RAspudić i onda kolega Raspudić. Dakle, premijer je ovdje otvorio pitanje što je nama ova Vlada dala i onda u ovoj krizi nabrojao sve njezine uspjehe, pa ću ja sada odgovoriti time što nam je ova Vlada u ovoj krizi doista dala. 2.000 mrtvih na milijun stanovnika u ovoj krizi među smo najgorima na svijetu, kada je ta informacija konačno izašla u javnost onda se čulo da ljudi umiru s covidom, a ne od covida. Kada je interes za cjepivo bio velik i kada smo njime mogli spasiti živote, prvenstveno ugroženog starijeg stanovništva bili smo među onima koji su osigurali najmanje količine. To nam je ova Vlada dala. Toliko smo uspjeli u kampanji cijepljenja i toliko je veliko povjerenje u rad stožera da nam je procijepljenost sada ispod prosječna, a u Ministarstvu zdravstva koje na izvorištu svih informacija fi odluka tek se 30% radnika ako i toliko i to nam je ova Vlada dala. Dobili smo doista veliki novac, no dobili ga zato što po svim gospodarskim parametrima stojimo daleko najgore u EU, znači zato što nas je ova vlada dovela u ovakvu situaciju, mi joj trebamo biti zahvalni što nam je netko odlučio pomoći. To je kao da vas netko udari nasred čela, a onda se zahvali kako je zaslužan što imate tako lijep šav po cijelom licu. I na kraju, što nam je ova vlada dala? U pogledu ove pandemije prvenstveno su laži i obmane. sada je premijer direktno lagao kada je rekao da doniramo zato što smo tako darežljivi, brinemo se za pandemiju, a istodobno je na sjednici vlade 1. srpnja rekao da smo odlučili donirati jer imamo limite skladištenja doza cjepiva. to je sve što nam je ova vlada dala u ovoj pandemiji. Pozivam sve naše građane da odu na stranice sabora sabor.hr i pročitaju ovo izvješće o sastancima Europskog vijeća. Bit da bi bila mora se manifestirati kaže Hegel, a ovdje se doista pokazuje bit problema koji danas muče EU koja sve više postaje jedna isprazna otuđena birokratska struktura, čiji čelnici ne samo da ne misle već ni ne govore kao ljudi već kao strojevi. Pomiješani su osjećaji pri čitanju ovog uratka, ovog izvješća. S jedne strane je komično kao da čitate humoristične prikaze o partijskim sastancima u Sovjetskom Savezu ili Mrduši Donjoj, a na drugi pogled javlja se zebnja tko upravlja našim životima. Birokratski novo govori frazetine, kažem kao da automati raspravljaju, a usput malo i silovanja hrvatskog jezika. Primjer, citiram, ograničenja na unutarnjim granicama EU-a i njihov utjecaj na funkcioniranje jedinstvenog tržišta izazvalo je najviše pažnje u raspravi jer je izazovnim ocijenjeno postizanje ravnoteže između opreza i ograničenja zbog brzog širenja novih varijanti virusa itd., itd., izazovnim. Izazovnim se nekada u hrvatskom jeziku nazivao recimo dekolte, a danas je eurobirokratima sve izazov, problemi i teškoće više ne postoje već su prekršteni u izazove. Pa evo kao veliki izazov vidim činjenicu da ti mozgovi ne pretjerano rafinirano oblikovani na hrvatskom primaju sadržaje na spljoštenom birokratskom engleskom i kako primitivne kalkove prebacuju u taj drveni jezik eurobirokrata u ovakvim izvješćima. Nadalje citiram, oko digitalnih potvrda predsjednica Europske komisije je izjavila kako EK radi na razvoju Gejtvej rješenja koje bi omogućilo itd.. Nisu se potvrdili Gejtvej prevesti na hrvatski, onda je suvislija da su cijeli tekst ostavili na briselskom engleskom, nije to engleski ni Šekspira niti S. Eliota nego da stvaraju ovakve jezične monstrume na hrvatskom kao što su Gejtvej rješenja, o instruktivnim tehnologijama koje se također spominju da i ne govorim. Ili evo još jedan citat, važno je redovno adresirati sve zabrinutosti i to činiti na ispravan način, kaže izvješće, pa evo i ja adresiram svoju zabrinutost oko jezične, ali i umne kompetencije ljudi koji prevode i pripremaju za saborsku raspravu ova izvješća. Potom citiram, istaknuto je da je potrebno raditi na jačanju otpornosti i kapaciteta EU-a. Evo još malo novog govora. Sa svih strana pljušte izazovi, pa je jedino što nam preostaje jačati otpornosti. Dakle, ako se netko sprema za briselsku karijeru, sve je izazov ovo što je loše, a otpornost jačaj, to je, to je dobro. Zadnjih 10-tak dana imam jako puno izazova u životu, a slabo su mi se jačale otpornosti, pa oprostite ako nisam do kraja jasan u ovoj kritici briselskog ispraznog novog govora. Ajmo malo na sadržajne ispraznosti. Citiram, vezano za južno susjedstvo visoki predstavnik Borrelli je govorio o dramatičnoj situaciji u zemljama tog područja, referirao se na gospodarske izazove i utjecaj klimatskih promjena upozorivši kako svi oni imaju potencijalne učinke i na EU. Završen citat. Evo opet i Borela su spopali izazovi, a klimatske promjene su postale neka vrsta diskurzivne vegete koju briselske čate malo udrobe u svaku temu o kojoj nemaju što reći, pa ispada da su eto rekli nešto važno. Kako su klimatske promjene utjecale na izazove u južnom susjedstvu i kako to sve skupa može imati, pazite, ne učinke već potencijalne učinke na EU, apsolutno je nejasno. Ajmo malo o logici. Oko pitanja mehanizma za odobrenje odnosno transparentnost izvoza cjepiva iz EU-a von der Leyen je rekla kako je iz EU-a izvezeno, ovo je proljetos, dakle kad je jagma bila za cjepivom, 77 milijuna cjepiva prema 33 različite treće zemlje, što potvrđuje otvorenost EU-a prema svijetu. Ova transparentnost ujedno je poziv drugim državama koje proizvode cjepivo da bude otvorene kao EU. Ne potvrđuje ovo otvorenost EU prema svijetu nego idiotizam i nesposobnost europskih struktura da zaštite svoje građane jer su u prvoj jagmi za cjepivima svi su ih uspjeli preveslati. Pored teme pandemije bolesti Covid-19 spomenuta je i situacija u Bjelarusa. Kako iz nekog razloga u ovim izvješćima govore umjesto uobičajenog naziva Bjelorusija u Hrvatskoj, ne znam otkud taj Bjelarus se pojavio, evo i Plenković ga spominje. Na kraju partijskih sastanaka u neka stara vremena kad se sve točke završe sad ide tema razno odnosi sa Sovjetskim savezom. Sada se na kraju ostavlja tema Rusije koja je kratko oslovljena kaže pri čemu je Charles Michel samo izvijestio čelnike o sadržaju telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pa je dogovoreno da će se strateška rasprava u Rusiji održati na nekom od slijedećih sastanaka. Proizvodile su se i druge ispraznosti i tautološki iskazi. Primjer, citiram, socijalna dimenzija, socijalni dijalog i aktivna uključenost socijalnih partnera oduvijek su bili u središtu visokog konkurentnog socijalnog tržišnog gospodarstva, te je potvrđena predanost jedinstvu i solidarnosti, kao i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve. Što je ovdje rečeno? Možemo npr. socijalna zamijeniti s vodena recimo, stavit „vodena“ umjesto socijalna, pa ćemo imat ovako, vodena dimenzija, vodeni dijalog i aktivna uključenost vodenih partnera oduvijek su bili u središtu visokog konkurentnog vodenog gospodarstva ili ajmo stavit „zečji“, zečja dimenzija, zečji dijalog i aktivna uključenost zečjih partnera oduvijek su bili u središtu visokokonkurentnog zečjeg gospodarstva ili pankerski ili kako već hoćete. Pa je li vidite vi o čemu mi govorimo? O ničemu. Ima tu rečenica na razini onih koji se izgovaraju za miss svijeta, mir u svijetu i sl. Tipa, čelnici su potvrdili predanost smanjenju nejednakosti, borbi protiv socijalne isključenosti i suzbijanju siromaštva te usmjerenosti na borbu protiv siromaštva djece. Znači i suzbijanje siromaštva, onda je posebno valjda još siromaštvo djece u istoj rečenici. Što se tiče vanjske politike, 24. i 25. svibnja u Bruxellesu je održan važan sastanak. Citiram, prije formalnog početka sastanka, članovima EU vijeća se kao što je to uobičajeno, obratio predsjednik EU parlamenta Sassoli te izrazio zadovoljstvo zbog napretka u gospodarskom oporavku. Međutim, Europa izložena novim prijetnjama i mora govoriti jednim snažnim glasom. Kao primjer najnovijeg izazova naveo je događaje u Bjelarus i prisilno slijetanje civilnog zrakoplova jedne od država članica EU-a, istaknuo je kako odgovor EU-a mora biti snažan, jedinstven i brz, a odgovorni za taj incident, prozvani i kažnjeni bez oklijevanja. EU mora pokazati da nije tigar od papira, već da djeluje čvrsto i odlučno u zaštiti svojih interesa, reče Sassoli. I što bi, Sassoli? Jeste li kao pravi tigar riknuli pa je Lukašenko podvio rep? Ili je ostalo na dva dana mijaukanja u svibnju i nikom ništa. Zašto se brukate? Federica Mogherini bi bar suzu pustila na tiskovnoj konferenciji. Vi ni to. Onda Sassoli malo burgija o klimatskim promjenama pa onda kaže ovako, predsjednik EU parlamenta Sassoli je također, oslovio situaciju s ilegalnim migracijama na Sredozemlju, na zapadnobalkanskoj rute te u talijanskim i francuskim Alpama. Glede toga, naglasio je da je prva i najvažnija dužnost spašavanja života, slažem se. Smatra da treba uspostaviti humanitarne koridore u suradnji s visokim predstavnikom UN-a za izbjeglice te uspostaviti europski sustav za preseljenje i premještanje. naglasio je kako se radi o ljudima koji svojim znanjima i vještinama mogu značajno doprinijeti obnovi naših društava pogođenih pandemijom i demografskim padom. Krasne primjere tog doprinosa smo vidjeli u Njemačkoj i Austriji zadnji dana. .../Upadica: Hvala./... Nastavak u slobodnom govoru. Sada će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Dakle, premijer Plenković je uputio nama, saborskim zastupnicima 17 stranica Izvješća o sastancima EU vijeća, tu je se s nama podružio, rekao šta kome misli od saborskih zastupnika, od pojedinih klubova, od pojedinaca, od stranaka i eto, ode on, a mi ćemo raspravljati o tom Izvješću. Državna tajnica, pretpostavljam da će nešto malo notirati, nešto prenijeti ili će reći pa nema veze, sve smo odradili, formu smo zadovoljili, a sadržaj je negdje drugdje. Na 26 mjesta ili 26 puta se spominje riječ Covid u ovom Izvješću, iz toga se vidi ono što svi znamo iz svakodnevnog života, a to je da je pandemija Covida potpuno preuzela naše živote, naše institucije i teme kojima se bavimo na bilo kojoj razini. S Covidom počinje i završava svaki sastanak. Problem je što sada to već stvarno predugo traje. Godinu i pol potpuno nenormalnog života predugo je za svakog od nas pojedinačno, za naše tvrtke i za cijelu Hrvatsku. Isto vrijedi i za EU, države članice i sve ljude koji je u njima žive. S druge strane, Covid kriza još jednom nas je podsjetila koliko je bila ispravna odluka i politički konsenzus koji je tada postignut oko ulaska Hrvatske u EU. Uvjerena sam da bi nam život inače, ali u ovakvim situacijama posebno, bio znatno teži da nismo ostvarili taj cilj i postali članica EU. Kao čovjek, čak samo letimično, pogled ovo Izvješće, odmah se vidi utjecaj Covida na rad EU vijeća i to je nešto što nas ne veseli. Kako vrijeme prolazi, moram priznati da moramo biti sve više zabrinuti. Svaki sastanak je Covid, Covid, Covid, pa onda daleko ništa i onda kratka rasprava ili spominjanje uz večeru svih ostalih tema, ali tu ima i vrlo važnih tema. Sigurnost i obrana, južno susjedstvo, jedinstveno tržište, industrijska politika, digitalna tehnologija i gospodarstvo, istočno Sredozemlje, Rusija .../Upadica: Kolege, možemo…/... socijalna pitanja. .../Upadica: Možemo, ako treba, voditi razgovore, voditi izvan sabornice da može poštovana zastupnica Mrak-Taritaš govoriti normalno? Molim vas./...

Stala sam kod digitalnih tehnologija i gospodarstvo. istočno Sredozemlje, Rusija, socijalna pitanja, klimatske promjene, UK, Turska, Turska, Bliski Istok, Afrika, kibernetička sigurnost, sve su to neke od tema iz ovog Izvješća koji su izuzetno važno, a pali su u drugi plan iza Covida. Jedna od tema koja se samo u prolazu spominje je proširenje. Mi smo u Klubu Centra i GLAS-a trajno privrženi ideji proširenje EU, posebno na zemlje u našem neposrednom susjedstvu. Jedan od razloga je stabilnost i prosperitet same RH koja će sigurno imati bolje uvjete i sigurniji život, ako je okružena europskih državama, relativno razvijenih institucija koje su se uspjele integrirati u Uniju, ali i zbog same Unije smatramo da je politika proširenja izuzetno važna. Ona je dugo vremena predstavljala jedan od najuspješnijih dijelova EU politike, onaj njezin dio gdje se u praksi šire i jačaju temeljne EU vrijednosti mira, blagostanja i funkcionalnih institucija. Zbog toga moram priznati da nas žalosti da nije za vrijeme Portugalskog predsjedanja nisu otvoreni pristupni pregovori s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, posebno nas to brine jer se čini da europskim prijestolnicama uopće nema jasne strategije kako dalje s proširenjem, kako deblokirati pregovore sa Sjevernom Makedonijom, kakav pristup imati prema ostalim državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama. Istovremeno, neki drugi akteri na Balkanu jačaju i pokušavaju jačati svoj utjecaj. Jedan od takvih projekata je i Vučićev tzv. mini Schengen. Htjela bih reći poštovani predsjedniče Vlade, ali to činim obraćam mu se na daljinu, ono što očekujem od Hrvatske da bude trajni i proaktivni igrač kad je u pitanju proširenje. Hrvatsko znanje i iskustvo, poznavanje teškog procesa pristupanja s jedne strane i razumijevanje i bliskost zemljama u našem susjedstvu s druge strane, dobri su preduvjeti da odigramo značajnu ulogu u tom važnom procesu za koji se čini da je pomalo izgubljen kompas. Mi očekujemo i da naš premijer zaista u tom smislu nešto krene i na tim sastancima. Jedna od važnih tema su u ovom izvješću su i naši odnosi sa SAD-om, bez namjere da zvučim politički navijački ali promjena u Washingtonu iz naše perspektive bila je događaj s potencijalno blagotvornim učinkom i na odnose EU i SAD-a i na globalnu politiku uopće. Predsjednik Biden je racionalni politički akter s ogromnim iskustvom, uključujući i u našoj regiji. Nadamo se da smo ušli u vrijeme ponovnog procvata strateškog partnerstva i prijateljstva SAD-a i Europe. Posebno veseli kada je riječ o klimatskim promjenama povratak Amerike Pariškom sporazumu i želju da tu bude lider. ambiciozni ciljevi o klimatskoj neutralnosti do 2050. lako ih je postaviti, ali je pitanje da li će ih biti moguće i ostvariti. Jednostavno je važno da europski učinci usprkos usmjerenosti na covid da se bave temama kao što su i socijalna pitanja. Ako nešto što je jedinstveno i vjerojatno ključni doprinos Europe svjetskoj političkoj i općoj kulturi onda je to socijalna država u kombinaciji s liberalnom demokracijom. Upravo takova država omogućila je stotinama milijuna ljudi da žive u uvjetima slobode i blagostanja koji su bez presedana u ljudskoj povijesti. Zato je izuzetno važno da o tim temama brijemo i dalje, smanjenje nejednakosti, borba protiv socijalne isključenosti, suzbijanje siromaštva, borba protiv diskriminacije, uklanjanje rodnih razlika u zapošljavanju, plaćama i mirovinama, promicanje ravnopravnosti i pravednosti za svakog pojedinca u društvu, to su vrijednosti, citirala sam upravo to iz premijerovog izvješća i to je nešto na čemu moramo svakodnevno raditi bez obzira na trenutne, a nadam se i prolazne probleme s kojima se suočavamo. Ono što čini EU i Europu to je to u političkom, a onda i društvenom i gospodarskom smislu. Zato zabrinjava podatak koji je pomalo skliznuo s radara da je nezaposlenost mladih u Eurozoni još uvijek jako visokih 17%. To nije dobro, nije dobar pokazatelj i ugrožava temeljne europske ideje jer ljudi koji nemaju riješenu egzistenciju nisu u punom smislu slobodni građani mogu biti isključeni iz društvenih tokova, nezadovoljni i nezainteresirani, a u mnogo slučajeva postaju lake mete za ekstremne političke i društvene koncepte kakvi nagrizaju samu bit liberalne demokracije i europske integracije. I na kraju bih kao što sam već postavila i u replici predsjedniku Vlade to je jedna kratka crtica s radne večere na 17. stranici izvješća, spominje se problem Mađarske odnosno premijer Orbana prema liberalnoj demokraciji i ljudskim pravima. A osim ovog krajnje formalnog i diplomatski neutralnog sročenog očekivanja od Europske komisije koje je napisano u izvješću premijera Vlade taj dan se je još nešto dogodilo. 16 premijera članica EU, 17. je naknadno potpisao g. Kurtz, potpisao je otvoreno pismo koje iako vrlo uvijeno i ne spominjući nikog izravno bavilo tim problemom. Od ovih 17 potpisnika trećina su iz redova Europske pučke stranke, uključujući i gospođu Angelu Merkel koju je naš premijer spomenuo. Hrvatska je odlučila ne podržati tu inicijativu i ja sam apsolutno sigurna da je šteta time napravljena. Za malu zemlju kao što je Hrvatska jedina je šansa da trajno i aktivno zagovara europsko jedinstvo, liberalnu demokraciju i poštivanje ljudskih i građanskih prava i sloboda. A g. Viktor Orban svakako nije netko s kim bi se ova zemlja niti itko tko ju vodi trebalo povezivati. Hvala lijepo. Hrvatskih suverenista, a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Milanović Litre i Zekanović, najprije poštovani zastupnik Milanović Litre. Izvolite. **Milanović Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovane kolegice i kolege. Iskoristit ću ovu priliku i čestitati odnosno zaželjeti Janezu Janši uspješno predsjedanje Vijećem EU sljedećih šest mjeseci. izvješće predsjednika Vlade RH g. Plenkovića koji danas nije s nama više ovdje očito ima pametnijeg posla, je očekivano nezanimljivo i nedefinirano u maniri velike većine izvješća profesionalnih diplomata, što je i razumljivo. Nemojte to shvatiti kao kritiku iako bi moglo biti tako i protumačeno. Vladavina prava u izvješću predsjednika Vlade RH spominje se samo jednom i to u vezi Turske koja je od 2004.g. u čekaonici za ulazak u EU, što je čudno obzirom na hajku i pritisak ucjene koje države članice redovito trpe zbog famoznih članaka 2. i 7. Ugovora o EU u kojima je slabo definiran pojam vladavine prava i mehanizmi koji su na raspolaganju Vijeću tj. Komisiji za kažnjavanje tzv. ili onih koji bi trebali biti ravnopravne države članice. Trebamo se pitati što znači vladavina prava na razini EU, tj. može li vladavina prava sadržavati jednoznačne elemente ako uzmemo u obzir da je svaka država članica kulturno, povijesno, svjetonazorski i ekonomski jedinstveno odnosno različito? Odgovor je sasvim sigurno ne. Vladavina prava nije jasno definirala uvjete po kojima je nešto u skladu odnosno u sukobu s vladavinom prava te je još uvijek predmet rasprava u akademskim krugovima te međunarodnim i nacionalnim tijelima država članica. Vladavina prava polako, ali sigurno prerasta u pomodnu izreku i političko oružje koje se koristi u potrebnom trenutku kako bi se kritizirale legitimno izabrani predstavnici naroda zbog njihovih politika koje nisu usklađene sa agendom federalizacije EU. Europsko Vijeće, Parlament i Komisija moraju poštivati nacionalne identitete država članica koji su neodvojivo povezani s njihovim temeljnim političkim i ustavnim strukturama. Europska komisija od 2017.g Poljskoj želi uskratiti pravo glasa od 2018. isto želi susjednoj Mađarskoj, a zadnjih mjeseci možemo čuti i mrmljanja u vezi Slovenije. U rujnu 2020.g. Europska komisija predstavila je prva godišnja izvješća o vladavini prava u državama članicama u kojima se analizira medijski pluralizam i sloboda, stanje pravosuđa, borbe protiv korupcije te institucionalna pitanja. Poljskoj, Mađarskoj i Sloveniji se između ostaloga prebacuje manjak slobode tiska. Zanimljivo je da po indeksu slobode tiska od strane Reporters without borders u 2021.g. Slovenija najbolje stoji s 31,1 bodom, Hrvatska je iza nje s 27,95, Poljska 28,8, Mađarska 31,76 no raspravu oko slobode medija možemo nastaviti u sljedeće dvije točke današnjeg dnevnog reda. Nadalje, prebacuje im se manjak neovisnosti pravosuđa. Na našu žalost pravosuđe je u Hrvatskoj sve samo ne neovisno, zapravo je upravo suprotno što Hrvatice i Hrvati itekako znaju. Nedavna istraživanja Eurobarometra pokazuju da je Hrvatska na zadnjem mjestu po percepciji neovisnosti pravosuđa unutar EU. Borba protiv korupcije sljedeći segment koji se ističe u izvješćima o vladavini prava, ni u ovom segmentu nismo briljirali, također smo na začelju EU. o ovome bi također mogli raspravljati u sljedeće dvije točke današnjeg dnevnog reda. Zanimljivo je da po svim ovim kriterijima nismo ništa bolji, štoviše može se reći da smo puno gori od Poljske i od Mađarske i od Slovenije. Moramo se zapitati kako je onda moguće da ne čujemo kritiziranje Vlade Andreja Plenkovića od strane vodstava E? Odgovor je jednostavan, HDZ, EPP, Zeleni, socijalisti i Vlada RH po naukama uškopljenih diplomatskih škola idu niz dlaku europskog vodstva i ne protive se sve većoj federalizaciji EU, a za sve a za sve one koji žele EU kao zajednicu ravnopravnih država članica, vladavina prava postaje glavni mehanizam i oružje za ucjene i diskreditaciju provođenja politika za koje su legitimno izabrani od svoga naroda. naroda. EU pretvara se u centralističku birokratsku nadnacionalnu federaciju, a predsjednik Vlade ima priliku biti na strani svoga naroda i očuvati sve slobode i prava koja su teško stečena tijekom Domovinskog rata. Sljedeći klub zastupnika odnosno zapravo isti klub zastupnika samo će nastaviti poštovani zastupnik Zekanović. Izvolite.

da nije poželjno ulaziti u svjetonazorske teme, a ja ću reći da baš je i da se čovjek razlikuje od svih ostalih živih bića upravo zbog toga što ima još nešto što životinje i biljke nemaju, a to je svjetonazor, imamo dušu, ima nekakve stavove prema nekim stvarima oko sebe jer život nije samo u se, na se i poda se što bi se reklo nego postoji još ona emocija, postoji neko vjerovanje, postoji neki svjetonazor ili ideologija ako hoćete i to je ono što je zapravo kod svakog čovjeka najbitnije. Danas smo čuli ovdje od kolega sa ljevice da se govori o nekakvim temeljenim europskim vrijednostima, pa se ja pitam koje su temeljne europske vrijednosti, što je to, na čemu je sazdana Europa i koji je uopće bio smisao stvaranja EU ili tko je stvarao EU? Kolega Glavaševiću ako niste znali EU su stvarala tri čovjeka Alcide De Gasperi, Adenauer i Schuman i sva trojica, ja bi tu možda izdvojio Alcida De Gasperia, ali sva trojica su bili kršćanski katolički čak i aktivisti i stvarali su ideja stvaranja EU je bila stvaranje jedne kršćanske Europe na stabilnim kršćanskim temeljima i vrijednostima. I siguran sam da su u tragovima znali kako će tu EU preuzeti jedna moderna „progresivna“ naravno LGBTQIA+ agenda da bi možda odustali od stvaranja tog europskog projekta. Danas se predsjedniku Vlade omaklo, ja se nadam da mu se omaklo, rekao je europski državljani, Bogu hvala bar što se nas Hrvatskih suverenista tiče ne postoji još kategorija europskih državljana jel Europa nije država. Postoje državljani članica EU, dakle dakle europski državljani ne postoje. Nedavno smo prije par dana najavili mi Hrvatski suverenisti kako ćemo vjerojatno u listopadu početi s prikupljanjem potpisa za referendum da se zadrži i sačuva naša hrvatska kuna. Nemamo baš nekakvu podršku medija, ali nećemo odustati. Štaviše, napravit ćemo sve da se hrvatski građani očituju po tom pitanju. Predsjednik vlade je maloprije rekao kako je u čl. 5. Ugovora o pristupanju EU jasno navedeno da Hrvatska mora preuzeti EUR-o. Međutim, mene zanima koliko je hrvatskih državljana znalo kad su glasovali za EU, onih 60 i nekoliko posto, a izlaznost je bila ispod 50%, koliko je znalo da će Hrvatska biti obvezna uvesti EUR-o i koje rizike s tim Hrvatska preuzima? Ja ću odgovorno reći gotovo nitko jer to nije bila tema u kampanji za ulazak u EU. Govorilo se isključivo o tome da ćemo moći slobodno putovati, al na koncu ne možemo slobodno putovati. Prijetilo nam se da će umirovljenici izgubiti mirovine. Dakle, to su ključne stvari i na ta pitanja mora hrvatski narod dati odgovor, a dat će ga i mora ga dati na referendumu. odnosno pardon zastupnici u Europskom parlamentu HDZ-a stali protiv onog famoznog Matićevog izvješća o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju žena. I s ovog mjesta ću još jednom pozvati predsjednika Vlade RH, ali i sve HDZ-ovce. Dakle, Hrvatski suverenisti su u proceduru stavili rezoluciju koja je identična rezoluciji koju je donio slovački parlament, identična, kojom se naglašava da prema načelu supsidijarnosti pitanja zdravstva i obrazovanja spadaju isključivo pod ingerenciju zakonodavstava svake države. Za mjesec i po dana imat ćete se priliku kolege HDZ-ovci, a i ostali kolege naravno potpisati na taj dokument da donesemo rezoluciju kakvu je donio slovački parlament. Evo ja vas tu pozivam i izazivam. Hvala lijepo.

lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani predsjedniče vlade. Pa evo u ime Kluba HDZ-a želimo upravo raspraviti i dati potporu ovom izvješću koji pokriva 4 sjednice europskog vijeća, 2 neformalna sastanka na vrhu država EU područja i gdje vidimo da je upravo tema covida glavna tema koja je dominirala svim sastancima. Kolka je vrijednost bivanja članicom EU dovoljno govori da evo kada usporedimo krizu 2008. i ovu krizu, iz 2008. smo se preko 10.g. oporavljali, a iz ove krize dakle već sada imamo rast BDP-a od 5,2%, a ovih 47,5 milijardi kuna koju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen donijela neki dan u Zagreb bit će dodatnih 1,4 postotna poena na rast BDP-a. Kada govorimo o covidu tu su dvije komponente, jedan je zdravstveno sigurnosni aspekt i drugi je naravno ekonomski gospodarski. I vidimo da je čak u početku krize bilo i određenog nesnalaženja zemalja EU, posebice u pregovorima komisije oko cjepiva, bilo je određeno isto tako pitanje, što je premijer Plenković u izvješću nazvao otmice cjepiva, ali danas Hrvatska ima 3,8 milijuna doza na raspolaganju, 2,5 milijuna doza smo iskoristili i 46,2% stanovništva procijepljeno, 1,3 milijuna doza je raspoloživo i ja još jedanput pozivam u ime Kluba HDZ-a i osobno ime građane da se cijepe. To je odgovornost, odgovornost jedne male države, turističke države gdje je vlada osigurala dovoljnu količinu cjepiva je to jedini način da ovu krizu prevaziđemo. Druga komponenta zdravstvene krize je covid potvrda. Bilo je i kolega Zekanović je sad govorio da se ne može putovat, upravo suprotno. Hrvatska je prva u EU uvela covid potvrdu. Regulativa je usvojena na vrijeme, prva smo država i stvorili smo i premijer Plenković je stvorio određeni savez među zemljama koje su nama turistički bliske da krenu i ranije sa 1.6., tako tako da iako je regulativa predviđala da covid potvrde kreću 1.7. sa implementacijom od 8 tjedana, mislim 15 tjedana, daje mogućnost da većina država odnosno nama bliskih i emitivnih tržišta za turizam krenuli su sa 1.6.. Prema tome, ono što već sada vidimo, a vidimo i uspješne turističke vikende da i cijepljenje i covid potvrde su stvorile mogućnost da sezona bude uspješna. Ali isto tako vidimo i na primjeru Portugala, Španjolske, Cipra, kolko malo treba da se ta sezona ugrozi. I stvarno još jedanput pozivam sve naše građanstvo da se cijepi, cjepiva ima više nego dovoljno. Druga komponenta covid krize naravno je gospodarstvo. Bilo je potrebno usuglasiti određeni balans između potreba zdravstva i potreba gospodarstva. Mislim da smo tu bili jako uspješni. Hrvatska nije imala policijski sat, Hrvatska nije imala zatvaranje na način koje su to većine država članica imale. Hrvatska je balansiranja između potrebe zdravstva, al štiteći naše građane i štiteći radna mjesta. 700.000 radnih mjesta i 11,7 milijardi kuna uloženih u njih je bez presedana. Samo za usporedbu, dakle u prvom mandatu vlade premijera Plenkovića uloženo je 8 milijardi kuna u zapošljavanje. Time smo riješili i pitanje zapošljavanja mladih, sveli smo stopu nezaposlenosti na povijesno niske razine, danas je 125.000 nezaposlenih. U mandatu vlade prije je dvostruko manje bilo, dakle oko 4 milijarde kuna uloženo u 4.g., sada u godinu i pol 11,7 milijardi kuna raspoloživo za spas radnih mjesta. Svega toga ne bi bilo da nije bilo EU i svega toga ne bi bilo da i hrvatska vlada se nije znala izborit za sredstva. Kada govorimo o gospodarstvu ne bi bilo ni ovih 47,5 milijardi kuna koje je Ursula donijela da nije bilo ove krize. Ali još više ne bi bilo tolko sredstava ni da se vlada nije uspješno borila u Briselu za ta sredstva. 6,3 milijardi EUR-a tih 47,5 milijuni kuna bespovratno nas svrstava u sam vrh vrh EU 12% BDP-a, ostali su u prosjeku dobili 3,7%, dakle tri i po puta smo dobili više od ostalih. Kada na to dodamo još 14 milijardi EUR-a višegodišnjeg financijskog okvira koji smo raspravili nedavno ovdje po odborima na danima europskih fondova u saboru i hvala vladi na kvalitetnim materijalima i prezentacijama i da smo imali, iako to nije bila obveza vlade, da smo imali priliku u saboru o tome raspravit prije nego što su dokumenti otišli u Brisel, dakle kad zbrojimo nacionalni program oporavka, kad zbrojimo 14 milijardi EUR-a višegodišnjeg financijskog okvira, kad zbrojimo da iz ove omotnice još imamo 5 milijardi EUR-a za potrošit, to je ono iznos koji je i zastupnica Grozdana Perić rekla, dakle imamo preko 30 milijardi EUR-a na raspolaganju slijedećih 10.g.. To su sredstva bez presedana koja treba iskoristit za razvoj ove države. Pokazali smo i u ovom financijskom razdoblju da to znamo, da to možemo i da ćemo na tome kvalitetno radit. Projekti iz nacionalnog programa za oporavak i otpornost trećina ide na direktne potpore našim poduzetnicima, dobar dio ide za reformu školstva, zdravstva, preći ćemo na cjelodnevnu nastavu, izgrađivat ćemo škole, bolnice, vrtiće, a i 12% ide na obnovu od potresa. Još jedanput, šteta što je, od covida došla je 4,5 milijarde EUR-a, ali preko 16 milijardi EUR-a štete koje su došle od potresa. I upravo i kroz fond solidarnosti i kroz sve mehanizme EU pokazali smo da znamo iskoristiti ta sredstva, ali pokazali smo vrijednost članstva EU. Pored Pored navedenih tema kao što sam rekao covid kriza sa dva aspekta, raspravljalo se i o naravno EUR-u gdje smo kao Hrvatska 1.7. prošle godine ušli u EREM 2 mehanizam, ali i prije toga dobili smo povjerenje od Europske centralne banke da u najvećoj krizi kad nam je trebalo sredstava 2 milijarde EUR-a je došlo, mi smo deponirali 15 milijardi kuna kod njih, oni nama 2 milijarde EUR-a. Prema tome, povjerenje financijskih institucija u Hrvatski monetarni i financijski sustav je veliko, kreditne institucije dižu kreditni rejting usred ove krize. Prema tome, očito nešto vlada i dobro radi i bez obzira kolko oporbi smeta da mi to za ovom govornicom kažemo. Europska vijeća nudila su i povratak multilaterizmu. Sastanci sa predsjednikom SAD-a Bidenom, glavnim tajnikom UN-a, premijerom Indije, pokazali su upravo povratak važnosti važnosti multilatelarizma, povratak važnosti, isto tako i jačanja države i uloge države, što se i pokazalo u ovoj covid krizi. I svakako je pozdravljeno vraćanje SAD-a za stol Pariškog sporazuma, kao najave Kine da će do 2060. biti klimatski neutralna. Možda još nešto što nije tolko u izvješću istaknuto, a to je Porto …/Govornik se ne razumije/…samit. Nakon Gotenburga gdje je prezentiran europski stup socijalnih prava 20 načela koja će biti ključ solidarnosti EU, nismo na to zaboravili, i u izjavi iz Porto samita premijeri su dali podršku europskom stupu socijalnih prava, prezentirano je isto tako i …/Govornik se ne razumije/… odnosno jamstvo za svaku djecu, koje svakom djetetu garantira i topli obrok i pristup obrazovanju, zdravstvu, školstvu u EU, te su predstavljeni uspjesi mjera za zapošljavanje. Sukladno kao što je premjer rekao prioriteti vlade za slijedeće godine viza za SAD odnosno da ih više nema, Pelješki most koji vidimo svakim danom da se sve brže spaja, Šengen 2022., EUR-o 2023. i dolazak aviona 2024. dva mandata ove vlade mislim da ćemo osigurati i financijsku i monetarnu i zdravstvenu i svu sigurnost za naše građane da ostanu i rade u RH. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Idemo sad na raspravu Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite.

jutros uvodno o ovoj točki govorio o mnogo toga, ali o malo toga konkretnoga. Svaka čast povezivanju RH i mislim i mislim da smo svi zbog toga sretni, ali to baš nije bila tema Europskog vijeća, kao ni neke druge stvari o kojima ste govorili. A jedna stvar koja je upitno hoće li biti tema Europskog vijeća, a što je za Hrvatsku, zbog njene turističke orijentacije i količine novca koja dolaze iz te gospodarske grane izuzetno bitno je pitanje Šengena. Poštovani g. predsjedniče vlade dosta ste govorili o Šengenu, govorili ste o željama, govorili ste o ciljevima, ali niste govorili o realnosti. Niste nas danas obavijestili i molim vas da iskoristite pravo koje vam daje Poslovnik da se nakon ove moje rasprave javite i kažete nam kakva su stajališta i stavovi drugih država članica EU koje odlučuju o Šengenu. Hoće li biti proširenja Šengena i kada, kakav je stav drugih država članica? A to govorim zbog slijedeće izjave koju je nedavno dao slovenski ministar unutarnjih poslova g. Aleš Hojs koja je posebno bitna u svijetlu slovenskog predsjedanja. Konkretno, ministar Hojs kaže, čini mi se da Hrvatska ne želi uvrštavanje pitanja Šengena u dnevni red ako ne bude suglasja. Ako nešto uvrstiš u dnevni red, a nakon toga nema potpore, to je još veća blamaža nego da to ne staviš u dnevni red. Što nam govori ova izjava? Da postoji dvojba hoće li u ovih 6 mjeseci koji su pred nama uopće biti uvrštavanja pitanja ulaska Hrvatske u Šengen odnosno proširenja Šengena u dnevni red. Poštovane kolegice i kolege, ovo nije tehničko pitanje više. Komisija je već prije 2.g. ako se ne varam, 2019. zauzela stav da su tehničke pretpostavke ulaska RH u Šengen ispunjene. Ono što je godinama predstavljalo tehničko pitanje, ono na čemu niz vlada RH već dugi niz godina radi je danas postalo političko pitanje, političko pitanje za koje je potrebna suglasnost na razini čitave EU. I zbog toga što je ovo političko pitanje nama je ovdje potreban politički odgovor. Da li je postignuta suglasnost oko ulaska RH u Šengen, a kao ta suglasnost nije postignuta koje države i zbog čega koče ulazak RH u Šengen i što mi kao država činimo da te prepreke otklonimo? Ovo je ono o čemu sam se nadao jutros u vašem uvodnom izlaganju i ovo je ono čega nije bilo. Tko stoji između RH i ulaska u Šengen i što mi kao država činimo da te prepreke otklonimo? Mislim da bi ovo bilo najvažnije što ste danas rekli, ali taj odgovor nažalost nam je uskraćen. Slijedeća stvar oko koje se isto niste pretjerano očitovali, a po medijskim napisima, ne samo hrvatskih nego i europskih medija bila je možda i najvažnija točka na samitu prije 10-tak dana je pitanje mađarskog zakona o tzv. LGBT propagandi. Namjerno govorim tzv. LGBT propagandi jer niti Orban, niti naši Orbanisti u HS nikada nisu uspjeli objasniti što je ta LGBT propaganda LGBT propaganda od koje bi se mi svi trebali bojati i strepiti i koja će nas vjerojatno obuzeti, preuzeti i pretvoriti u ne znam kakva čudovišta. Ne, to je zakon koji je u stvari jedno očitovanje mržnje, mržnje prema drugima i traženje u stvari nekakve isprike da se i u Mađarskoj u kojoj postoje ozbiljni ekonomski problemi ne govori o nečemu što bi za to društvo bilo bitno već da se tom društvu da neka kost oko koje će se ono glodati umjesto da ide naprijed. Hrvatska je nažalost među rijetkim članicama koja nije javno osudila taj zakon. Istovremeno ako ne griješim, a molim vas da me ispravite, stranka uvaženog predsjednika Vlade RH je bila suzdržana u Europskom parlamentu kada se glasalo o rezoluciji koja je trebala osuditi ovaj neljudski zakon. To je važno pitanje za Europu zato što je to pitanje na kojem se definira kakva će i što će Europa biti. Da li će Europa biti društvo u kojem se poštuju prava svih građanki i građana te Europe da budu ono što jesu i da budu slobodni, da budu slobodni u Hrvatskoj, u Mađarskoj, u Luksemburgu, Francuskoj ili bilo gdje drugdje? Ako ovaj zakon i ovakvi zakoni postanu praksa onda građani EU neće moći biti slobodni na cijelom njenom teritoriju i zato očekujem od onih koji predstavljaju ovu državu, državu koja se teškom mukom izborila za svoju slobodu i koja bi zbog toga trebala biti posebno osjetljiva na slobodu drugih da kada se ovakvi napadi na Europu kao zajednicu slobodnih ljudi događaju da RH bude među prvima koja će ustati protiv njih. Nažalost, to se nije dogodilo. I slijedeća stvar o kojoj želim govoriti, a koja je važna i za Europu o kojoj se govorilo na sjednicama Europskih vijeća, a koja je važna i za Hrvatsku je pitanje cijepljenja. Da i to treba opetovano reći. Europa je kod cijepljenja napravila ozbiljan cirkus. Tijela EU nisu dobro reagirala na početku nabavke cjepiva i došlo je do jedne situacije koja je, pa reći ću to, djelomično i odgovorna za to što se kod ljudi stvorio otpor prema cijepljenju. Kada se sjetimo onog cirkusa iz 12. mjeseca, iz siječnja, jasno je zašto kod nekih te nemile slike, te nemušte izjave i to opravdavanje za vlastite greške može stvoriti otpor. Međutim, ono što su bili problemi prije 6. ili 7. mjeseci danas su otklonjeni i činjenica je da cjepiva na razini EU ima dovoljno, ali tu dolazimo do dva problema. Prvi je kako nagovoriti naše građane da se cijepe. To je definitivno veliki problem s kojim se ne suočava samo Hrvatska. Neke ga države rješavaju bolje, druge ga rješavaju lošije. Nažalost, mi spadamo u one koji nisu uspjeli sa kampanjom i uvjeravanjem građana u sve koristi cijepljenja, al nije to ni čudo jer ako 3 puta proglasiš pobjedu nad pandemijom onda se postavlja pitanje zbog čega bi se ljudi cijepili kada smo pandemiju i bez cijepljenja pobijedili. Ironičan sam naravno, ali treba raditi na tome da se ljudi osvijeste, treba uključiti puno veći broj sudionika u kampanje za promoviranje cijepljenja i ne može se to kolegice i kolege svesti na bedževe u programu HRT-a. To je nešto o čemu treba govoriti i povezati sa slijedećim, a to je pitanje potpora. potpora. EU i o tome je danas bilo dosta govora financira očuvanje gospodarske aktivnosti, a time i radnih mjesta. Al je pitanje je li to ispravno povezivati sa cijepljenjem? Mi smo nedavno čuli podatke o procijepljenosti u Ministarstvu zdravstva. Poduzetnike kod kojih je stupanj procijepljenosti viši nego u Ministarstvu zdravstva ćemo sankcionirati, a ministra nećemo zbog onoga što se događa u njegovom resoru. To poštovane kolegice i kolege nije u redu, al nije u redu još iz jednog drugog razloga, da mi moramo povećati procijepljenost i moramo raditi na tome, ali mi istovremeno moramo i spašavati radna mjesta. I ako postoje dvije stvari koje nije trebalo povezati onda je to pitanje nedostatka odnosno manjka volje za cijepljenjem i potpora za očuvanje radnih mjesta. Moramo voditi kampanju, svi u to moramo uložiti trud jer kao što je više puta bilo rečeno i danas ovdje i u javnosti od strane liječnika, od onih koji doista razumiju posljedice ove pandemije, cijepljenje je izlazak i spas, ali isto tako ne može se povezivati ne cijepljenje sa očuvanjem radnih mjesta. To je krivo. Ako ga s nečim nije trebalo povezati onda je to to. Zahvaljujem se i hvala predsjedniku vlade što se javio, nadam se da će dati konkretan odgovor da vidimo gdje postoji problem

Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS, cijenjene zastupnice i zastupnici. Tri točke jedan što se tiče Hojsove izjave, ta je izjava možemo slobodno reći generičkog karaktera. Niti jedna zemlja koja predsjeda vijećem temu koja je osjetljiva poput proširenja na bilo koji segment dublje integracije EU, pa bio to Šengenski prostor neće staviti ako o tome ne postoji konsenzus. Ja sam više puta javno rekao da mi očekujemo da to bude tijekom 2022.. Za one koji pozornije čitaju europske dokumente, a ne znam dal ste vi imali vremena čitati novu strategiju koju je komisija objavila početkom lipnja o Šengenu gdje se vrlo jasno kaže stav Europske komisije, a to dijeli i predsjednica i povjerenica nadležna za Šengen Ylva Johansson s kojom smo na odličnim relacijama da treba dovršiti šengenski prostor, a to podrazumijeva i Hrvatsku i Bugarsku i Rumunjsku, dakle sve 3 zemlje. Za razliku od Bugarske i Rumunjske koje su u procesu otprilike tehnički ste spremni, ali čekamo da sazriju uvjeti, a to kod njih traje točno 10.g., od 2011.g. i nema rasprave na Europskom vijeću gdje njihovi šefovi države ili vlade ne spominju tu temu i to na jedan dosta možemo reći ne bih rekao čak ni nestrpljiv nego ponekad iz političkog kuta gledano i malo frustriran način da to traje toliko dugo. Što to govori? To govori da je proširenje šengenskog prostora osjetljivo političko pitanje, krajnje osjetljivo jer nije vezano samo za Šengen vezano je za cijeli koncept proširenja, vezano je za migracijsku krizu, vezano je za covid krizu, vezano je za terorizam i Šengen onakav kakvom mi želimo pristupiti danas nije više onaj Šengen koji je trenutno na sceni. Trenutno Šengen nije onakav kakav je zamišljen prije 36.g.. On je zamišljen da se krećemo slobodno bez bilo kakvih ograničenja, danas se to ne zbiva. Zbiva se to da imate kontrole među članicama unije zbog različita 3 segmenta, ta 3 su podsjećam, migracije jedan, terorizam dva, covid tri. Mi ćemo to donijeti na vijeće kad budu svi elementi zreli i donijet ćemo ga u partnerstvu sa predsjedavajućim. Ono što je posebno važno i zašto sam spomenuo Sloveniju. Ako ste vi dobro pratili izjave slovenskih predsjednika vlada ili ministara zadnjih godina onda vidite ogroman pomak. Kad ste uspjeli čut do ove vlade slovenske premijera jasno, pa i predsjednika sada, a i ministra vanjskih poslova, a i vanjskih da je Slovenija 100% za članstvo Hrvatske u Šengen. To vam je ključ i to je ono što je bitno. Ja neću ovdje u ovakvom forumu javno sada prebrojavati s kim i kako mi govorimo jer to niko na mom mjestu mudar ne bi napravio, pa neću ni ja. Što se tiče, ako vas zanima možemo jednom kada odlučite da poziv u vladu nije poziv u neku bužu ili u neki klub možete doć, pa ću vam ja reć stanje stvari da se možete i vi angažirat putem vaših političkih obitelji na europskoj razini. Što se tiče potpora i cijepljenja, država ima pravo uvjetovati potpore na bilo koji način i pravno je to moguće, u ustavnom kontekstu je moguće, dakle ustavno pravno nije problem, radno pravno nije problem, upravno pravno nije problem, to se sve može napraviti. Mi radimo poteze gdje želimo potaknuti ljude da se cijepe jer svako da, treba dat doprinos, kome, poreznom obvezniku. Imate porezni obveznik koji se cijepi i onaj koji se nije cijepio i porezni obveznik koji se cijepio plaća potpore onome koji se nije cijepio. To je sasvim jasno, o tome se ovdje radi, ne radi se o tome da mi prebacujemo odgovornost. Mi smo im prebacili nikome odgovornost, niti je po nekakvom aleatornom sustavu 700 tisuća ljudi primilo plaću. Primilo je plaću zato što smo mi odlučili da sada odmah stat ćemo iza radnika i poslodavca. Nije tu odluku donio nitko drugi osim ove Vlade i s te strane je naša pozicija u potpunosti jasna. I zato vjerujem da i vi kada raspravljate o toj temi nemojte politizirati i ići na ove jeftine varijante tko je pobijedio, tko nije pobijedio koronu i citirati pola rečenice, a ne onaj drugi dio rečenice. Mi smo odradili što smo trebali u svim fazama maksimalno dobro i održali život normalnim, puno normalnijim nego mnoge druge članice Europske unije i to se sve sada nastoji zaboraviti. Nije bilo tu ni policijskog sata, ni kompletnog lockdowna, niti će ga biti ja se bar nadam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Vrijeme. Hvala. Ostanite predsjedniče Vlade jer imamo replike. Prvi je na redu kolega Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi gospodine predsjedniče Vlade pa upravo kada ste spomenuli slučaj Bugarske i Rumunjske vratili ste se na ono što sam govorio. U ovom trenutku stav komisije neću reći da je prestao biti bitan, ali je pao u drugi plan. Sada smo iz faze tehnike prešli u fazu politike i doista ulazak u schengen je osjetljivo političko pitanje i mi danas moramo tu odgovoriti i bilo bi legitimno da čujemo da li među državama članicama osim Slovenije i kod drugih postoje političke zapreke za to da se Hrvatska primi u schengen. Mislim da bi bilo u redu da to zastupnici u Hrvatskom saboru znaju. A što se tiče povezivanja cijepljenja i otpora,

Što se tiče potpora, mnogi su primili potpore. Primili su ih praktički samo uz ispunjavanje onih minimalnih kriterija koje je Vlada putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje propisala. Ono što mi želimo, želimo da ljudi koji dolaze u posao u koji god to kontekst tog društva bilo, da dolaze sigurni, da su ovi pored njih isto tako sigurni a to je jedino ako je što veći broj ljudi cijepljen. Dakle, tu uopće nemamo dileme. Imamo ljude koji vjeruju kredibilnim izvorima i ljude koji poklanjaju povjerenje nekredibilnim izvorima angažiranim, vrlo agresivnim kao što je svaka glasna manjina u našem društvu u proteklo vrijeme ekstremno glasna, pa se onda misli da je strašno i važno i da puno ljudi to podržava. To se u konačnici vidi i ovdje u Saboru, a realnosti su sasvim drukčije i zato ćemo mi kalibrirati tu temu na način kako i kada nama bude odgovaralo na način da potaknemo cijepljenje da nekog penaliziramo, nego da odgovornost shvatimo svim imamo zajedničku. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grmoja izvolite. Hvala. Poštovani predsjedniče Vlade dakle kada pričate o tome da je Vlada dala potpore što ste drugo mogli i koja Vlada to nije napravila? Dakle, ništa posebno niste napravili. Učinili ste ono što ste morali, inače bi ljudi ostali bez radnih mjesta, proračun se ne bi punio i vi sami ne biste uopće mogli funkcionirati kao Vlada. Dakle, ništa drugo niste mogli napraviti, tako da niste ništa posebno napravili. učinak. i to od ljudi koji pune taj proračun iz kojeg vi kao dajete nešto što je vaše a zapravo je njihovo, tada im te potpore nećete dati. I zanima me dakle ovo oko obveznog cijepljenja. Jučer smo imali pozive novinara da bi se možda moglo u Saboru to pokrenuti da se traži potpora oporbe, zanima me oko toga ima li kakvih razmišljanja po tom pitanju. Evo vi ste gigant i gorostas vanjskopolitičkih pitanja, ekspert za Europsku uniju, imate silan utjecaj, dio ste brojnih europskih političkih obitelji i ne znamo kud bismo bez vas u ovoj komparativnoj analizi europskih zbivanja pa uključivši i potpore. Dakle, što se tiče potpora. Vlada je reagirala zato što je odgovorna. Vlada dijeli potpore tako da organizira distribuciju proračunskog novca, ali preuzima odgovornost. Ne ide za 400 tisuća nezaposlenih kako je lani govorio SDP-e uoči izbora. Ne proglašava pobjedu protiv korone, nego kaže pobijedili smo u prvom poluvremenu u vremenu kada 3 tjedna imamo 0 ili 1 zaraženih. To je dobro da znate i vi i da znaju ovi vaši s ljevice. I zato imamo potporu građana, a vi je nemate. Vi ste čak pali ispod 5% da imamo danas izbore, pa ste se zato uzjugunili ovako danas ne bi li u kojoj replici premijeru dobili medijski … /ne razumije se/… **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala Nigdje mi nismo pali osim u vašim plaćenim anketama Begića i ostalih, a to samo pokazuje da smo na dobrom putu jer vaša nervoza a moja smirenost pokazuje da je to tako. E sada ćete zbog svoje smirenosti, a čak ste zaboravili se pozvati na članak kada je povreda Poslovnika, dobiti treću opomenu koju sam vam zadnji puta izbjegao dati. A sada moram dati jer je takav takav Poslovnik tako da više ne možete po ovoj točci dnevnoga reda govoriti. Idemo sada dalje. Kolega Stier izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala predsjedniče. Predsjedniče Vlade doista odgovorna politika je ta koja unutar Vijeća želi stvoriti uvjete, konsenzus da se Hrvatska primi u schengensku zonu, a ne da li jedna zemlja više ili manje podržava. Da smo na taj način vodili npr. pristupne pregovore ne bi nikada njih uspjeli završiti. Zato mislim da je jedino odgovorno na taj način voditi politiku da je to zapravo i uspjeh Hrvatske države da je i stvorila konsenzus za ulazak u Europsku unije, nije to bilo baš tako jednostavno. I mislim da je isto tako doista hvale vrijedno ova nova, istaknuti ovu novu dinamiku sa Slovenijom jer će nam to biti bitno ne samo tijekom slovenskog predsjedanja nego općenito u našim bilateralnim odnosima i općenito za situaciju na jugoistoku Europe. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče Stier točno je to. Dakle, onaj tko ima malo iskustva, malo znanja, malo sjećanja u konačnici kako smo neke procese vodili na stvari gleda sasvim drugim očima od ovih koji se familiziraju sa ovim temama u posljednje vrijem ili pretendiraju javnosti dati dojam da nešto o tome stvarno znaju. Oni koji su bili angažirani na procesu pristupanja Hrvatske EU znaju koliko je to bilo kompleksno, koliko su koje države učinile u tom trenutku. Evo zgodno je sad sjetit se prošao je lipanj prije 10 godina, možda će se netko sjetiti, vi sigurno hoćete koja je zemlja tad predsjedala i tko je u njoj bio premijer. Znate tko je? Mađarska. Znate tko je bio premijer? Orban. Znate tko je bio nakon njih predsjedavajući? Poljska. Znate tko je bio premijer? Tusk. Koliko su Poljska i Mađarska prije 10 godina učinile da Hrvatska završi pristupne pregovore zahvaljujući čemu smo danas 8 godina tu i danas imamo 25 milijardi eura za iduće desetljeće nije nešto što neki od nas će lako zaboraviti i prepustiti se spontanim dnevno-političkim reakcijama. Hvala vam. Kolegice Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Dobar dan! Predsjedniče Vlade sudjelovali ste na panelu zapošljavanja i radna mjesta. Održana je rasprava o europskom socijalnom modelu i provedbi europskog stupa socijalnih prava. Moram priznati da sam u ovom izvješću po prvi puta vidjela neke natruhe autonomne politike kada ste se suprotstavili pitanju vezanom uz cjepivo. Voljela bih da i ovdje imamo nekakve takve politike, no na žalost kada smo dobivali znači na Odboru za rad izvješća i odgovore i mišljenja Vlade na direktive, europske europske direktive koje se tiču rada. Recimo minimalne plaće stvarno sam se ne malo iznenadila kad smo dobili odgovor u kojem stoji da je sindikalno organiziranje mora biti stvar slobodnog izbora, da je viši stupanj kolektivnih ugovora nešto što je previsoki ideal kome Hrvatska ne može težiti itd. i tako bliže. Pa onda i ne iznenađuje odgovor vašeg člana stranke da bismo trebali više raditi. Zanima me znate li vi konkretno, znači i koje su autonomne politike rada i koliko Hrvati u odnosu na druge u prosjeku rade. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala Govorite o duljini trajanja radnoga vijeka? Pa mi smo imali jednu rekli bi Francuzi …/Govornik se ne kolege iz SDP-a priključili u jednoj inicijativi usred europske kampanje sa kampanjom 67 je previše, a isti taj SDP kad je bio na vlasti je donio taj zakon da se radi do 67. Jedina promjena u tadašnjoj mirovinskoj reformi da nešto što je trebalo stupiti na snagu 2036. stupi 31. pa smo onda imali ljude koji kao da su pali sa Marsa, idu okolo i agitiraju sa punim uvjerenjem da je 67 previše u vremenu kad se dulje živi, kad je zdravstvo bolje i kad Hrvatska treba radnu snagu. to je bila jedna rasprava krajnje ispolitizirana i timingom organizirana samo da se utječe na rezultate europskih izbora, da se i to ne bi slučajno smetnulo s uma. Mi smo jako dobri u dijalogu sa našim socijalnim partnerima o svim pitanjima porta, a i o onome izvolite. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovani premijeru, u vašem današnjem izlaganju dolazim do zaključka da je trenutno najveći problem Hrvatske slaba procijepljenost hrvatskih građana i da vezivanje potpora uz procijepljenost ne krše nikakav zakon. Međutim, upravo kroz ovakvu odluku stvarate kontra efekat na terenu, stvarate odbojnost velikog dijela naših sugrađana prema cijepljenju. Pa vaš ministar Ćorić je prije nekoliko dana sve one koji se nisu cijepili nazvao lažnim guruima. 54% hrvatskih sugrađana on naziva lažnim guruima. Kakva je to izjava? I što misle ljudi kad jedan ministar to izjavi. Naravno da imaju odbojnost i ne vjeruju tim pričama. Što je sljedeće? Hoće li oni koji se nisu cijepili dobiti trake na ramenima kao neki u Drugom svjetskom ratu, da se zna tko je cijepljen, tko nije cijepljen. Mislim da je cijela kampanja što se cjepiva tiče otišla u totalno krivom smjeru. Umjesto te pozitivne kampanje vi, odnosno vaši najbliži suradnici idu u jednom negativnom smislu i na taj način vam je procijepljenost upravo izuzetno niska i mislim da je tu suodgovornost upravo dobrim dijelom i Vlade RH. **Jandroković, Zastupniče Pavliček ne znam kako ste uopće došli do ovakvih formulacija o trakama, kako ste došli o zaključcima da su gurui baš svih 54 cijelih i nešto posto ljudi koji se nisu cijepili. Niti je to ministar mislio, niti je on to rekao na taj način o pobjedama protiv corone parcijalno, tendenciozno izvlačite zaključke kojih nema. Nije dobro radi vas te radi vašeg kredibiliteta. Pomozite umjesto ovoga, pomozite malo, nagovorite ljude, ohrabrite ih, rastumačite im da nije 4 milijuna ljudi diljem svijeta umrlo od covida ili s covidom, da ovi liječnici iz Vinogradske budu precizni u analizi slučajno umrlo je zbog te bolesti ili s njom, slično je i kod nas. Vidjet ćemo koliko je to zbog komorbiliteta, koliko zbog samog covida u nekoj kasnijoj fazi analize. Ali bilo bi dobro da se što više ljudi cijepi bez prisila, Imamo povredu Poslovnika ministru Berošu otvoreno rekao da bi bilo dobro da se Stožer depolitizira, da se više pusti struku da priča o cijepljenju i o coroni i tada će vam i broj cijepljenih ljudi u Hrvatskoj biti puno veći. Evo vam naš prijedlog, a vi ga uvažite. Kolega Pavliček znadete da ste zaslužili opomenu, svjesno ste to napravili tako da dajem opomenu. Kolega Raspudić, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, evo malo na iznenađenje lijeve strane sabornice ću vas pohvaliti. Malo prije su me novinari pitali, pa dobro ima li nešto dobro što je premijer Plenković uradio zadnjih par godina. Rekao sam da postoji jedna dobra stvar, a to je što Hrvatska nije išla sa prestrogim mjerama i za dugotrajnim zatvaranjima kao što je bio slučaj u Njemačkoj i Sloveniji pokazalo se da je taj pristup bio ispravan. Zato je šteta što se danas prijeti narodu nekim represivnim mjerama poznajući malo i mentalitet naših ljudi i to može izazvati samo kontra učinak. Kada analiziram kuda nepovjerenje tolikog dijela stanovništva prema onome što mu se govori iz stožera i poručuje, mislim da je temeljni problem to što u Hrvatskoj imamo taj unikum da je na čelu stožera ne ministar zdravstva, nego ministar policije dakle stručnjak za ONO i DSZ i da je u tom smjeru bila nejasna komunikacija. Više se govorilo o represiji i prijetnjama, nego o boljoj budućnosti do koje bi došlo kad bi se pandemija prevladala. A također iz znanstvenog savjeta su u javnost dolazile i kontradiktorne informacije. **Jandroković, Gordan Uporno isto namjerno idete izvan granice. Ja vas molim da se držite minute. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Nisam čuo da ste nas vi pohvalili. Hvala vam lijepa na vašim pohvalama. Imate vi, čiji ste vi apologeti koga vi hvalite godinama to i bilo tko tko prati političku igru zna za koga navijate i gdje odnosite Most. Možda Grmoja, i Petrov i Bulj još nisu svjesni, ali ovi malo bolji analitičari znaju u kojem smjeru vjetar puše. To je što se tiče vaših pohvala i apologije. Čuvajte to za neka druga brda, a ne za Banske dvore. Što se tiče cijepljenja, dakle nikome mi ne prijetimo. Naprotiv. Dapače od kada sam kazao to na Vladi vidimo skok u tjednom i dnevnom cijepljenju prvom dozom što je jako dobro. Znači da smo generirali raspravu i da se cijepljenje dinamiziralo. Činit ćemo to i dalje. Vjerujemo u znanost, vjerujemo u medicinu, ja vjerujem u hrvatski narod da je pametan, informiran i da će se informirati na temelju onih informacija koje su točne, a ne one koje nisu jer „u tom grmu leži zec“. **Jandroković, Nema više replika, pa vas molim da se vratite na mjesto. Mi ćemo nastaviti sada s raspravom. Na redu je kolega Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana državna tajnice, evo žao mi je da je morao premijer napustiti sabornicu. Malo ranije sam postavio mu jedno važno pitanje u ime zabrinutih roditelja oko školske godine na jesen. Nije me baš uvjerio sa odgovorom. Zapravo je izbjegao odgovoriti i još jednom pozvao se na struku, a ta struka u zadnje vrijeme ne ulijeva povjerenje. Dakle, čuli smo nedavno da niti jedna osoba u Hrvatskoj nije umrla koja je cijepljena nije umrla od Covid-a i isti dan je bolnica u Dubravi tu tvrdnju demantirala. Dakle, struka ima visoku odgovornost u ovome svemu i u zadnje vrijeme nesumnjivo je da ljudi gube povjerenje u stožer, pa i zbog određenih izjava. I još jednom ću ponoviti nije dobro da se na ovaj način zapravo i moralno ucjenjuje ljude, slobodne ljude. Svi se slažu da djeca nisu rizična skupina. Prema tome, mislim da je vrlo legitimno to pitanje i roditelji su zabrinuti to ta najava masovnog cijepljenja djece nije dobro odjeknula. Međutim, ja ću isto nešto reći na početku u vezi pandemije pohvalno. Mislim da je dobro da su kod nas bile ipak blaže mjere umjesto tvrdog lockdowna i slično kao u drugim europskim zemljama. Ali ono što nije dobro i što izaziva zabrinutost je pored blažih mjera naše gospodarstvo je svejedno palo preko 8%. Izgubili smo preko 8% BDP-a. Možemo samo zamisliti što bi bilo da smo imali tvrde mjere i da se taj smjer slijedio. Prema tome, stanje nije dobro i naše gospodarstvo je ranjivije nego što bi trebalo biti, jer najavljene reforme, famozne reforme se ne provode. Međutim ovo povezivanje potpora sa cijepljenjem mislim da je ipak problematično iako premijer stvara dojam da tu nije ništa sporno i da pravno sve je čisto. Ipak se stvara nova umjetna podjela u društvu, a vidimo primjerice u resoru ministra Beroša da mali broj oko 30% je cijepljeno. Prema tome, javni sektor ne pokazuje neku veću odgovornost ako je to tako postavljeno u odnosu na druge. A podsjetit poduzetnici nisu sami sebe doveli u ovu situaciju. To je zbog nametnutih mjera u pandemiji. Nisu mogli raditi. Nisu smjeli raditi. Prema tome, sada ovo ispadne kao nekako djelo milosrđe prema ljudima koji ionako nisu smjeli raditi i sa pravom su digli glas protiv toga. Europska unija rekao bih iz naše perspektive Domovinskog pokreta ne nalazi se u najboljem stanju. Treba ovdje reći da već jedno vrijeme udjel EU-a u svjetskom gospodarstvu je u padu. Dakle, to nije zbog toga što europske ekonomije ne rastu, nego rastu presporo u odnosu na ostatak svijeta i tu imamo veliki problem i to je jedan trend koji je nastao prije Brexita. Dakle, odlaskom jedne velike članice samo je to ubrzalo. Ali to je jedan negativni trend koji je prethodio Međutim zašto spominjem Brexit? Čini mi se da u zadnje vrijeme, pogotovo od ovih izjava nakon prošlog Summita nastaje dojam da europski čelnici ništa nisu naučili nakon Brexita. Nisu izvukli pouku. I dalje pojedini čelnici dociraju jednoj članici. Nizozemski premijer Rutte je izjavio da će prisiliti Mađarsku na koljena zbog ovog Zakona o zaštiti djece od indoktrinacije u školama. Dakle, premijer jedne druge članice prijeti zapravo Mađarskoj i to ne ulijeva povjerenje. I mislim da nije slučajno da postoji jedna ozbiljna polemika na razini EU o budućnosti. I ta polemika neće nestati. Pa i postavlja se pitanje od kuda nekima uopće moralni autoritet da na taj način razgovaraju sa jednom članicom? se ne razumije./… niti drugima neki viši moralni autoritet, niti se slažem s tim da bi Hrvatska samo iz zahvalnosti za podršku od od Poljske i Mađarske trebala biti u nekim pitanjima danas suzdržana. Ne, ne treba samo iz zahvalnosti zbog prošlosti, nego načelno moramo biti u stanju braniti neke stvari. Postavlja se na kraju krajeva pitanje što je zapravo više mainstream i prihvatljivo danas u Hrvatskoj, dakle kršćanska načela, moralna načela ili agendu LGBT, rodne ideologije i slično. Što je više mainstream? Ispadne da je problematično uopće braniti neka načela koja mi baštinimo. Mislim nije Hrvatska nastala jučer. Prema tome, to sve skupa vodi do zaključka da će se te rasprave još intenzivirati. Mislim da mađarski narod neće pasti na koljena zbog izjave određenih drugih. Na kraju krajeva Nizozemska nema ni funkcionalnu Vladu sada, traju i dalje pregovori. Prema tome od kud pravo uopće da postavlja stvari na taj način. Rekao bih da iz naše perspektive Domovinskog pokreta nije dobro ovaj pokušaj stvaranje vele države na razini Bruxellesa. vidimo razne tendencije. Mislim da pojedine članice moraju zadržati suverena prava odlučivanja, a ne samo postati na neki način u tom procesu odlučivanje onih koji će potvrditi što su drugi odlučili. Ne, moramo se boriti za suverena prava nacionalnih država, da sami odrede ključne stvari u svojim zemljama, pa tako i Hrvatska. Čini mi se da i dalje smo preskloni slijediti velike. Gospodin Plenković je spomenuo izbore u Njemačkoj. Sigurno nije svejedno tko će biti izabran nakon Angele Merkel. Međutim, moramo imati vlastitu viziju kako bi ta EU mogla i trebala izgledati, a ne previše se osloniti na velike. Ionako oni isključivo vode računa o sebi. To se vidjelo i u ovoj pandemiji. Podsjetit ću na početku da se gospođa von der Leyen čak osjećala tako da se ispričala Italiji što nije što nije EU pokazala veću razinu solidarnosti sa tom zemljom. To je stanje. Dakle, puno čujemo o solidarnosti i slično, a realnost je drugačija i tu moramo kako bih rekao se bolje postaviti. Međutim, ono što vidimo je jedna vrsta moralističkog aktivizma od strane nekih članica i jedna od mogućih posljedica je da se nametne jedan ideološki monopol, jedan politički korektan način razmišljanja. To prvo nije u skladu ni sa slobodom, a nećemo bježati od raznih kontraverzi kada je riječ o ljudskim pravima. Dakle, ne slažemo se svi oko toga i mislim da treba i dalje u miru racionalno, argumentirano voditi te rasprave ne etiketirati i nametati pa i zastrašivati određene članice koji nisu u skladu sa kako recimo tako čopor razmišlja. Ja ću reći još nešto vezano za temeljne vrijednosti EU. Dakle, često na obljetnicama se raspravlja o tome što EU predstavlja, kako je ona nastala, ulogu Schumana de Gasperia, Adenauera i sličnih. Međutim, tvrdim da oni danas teško bi mogli prepoznati tu istu EU i kako ona funkcionira danas i kako se odnosi prema novim članicama koji su puno trpjeli u nedavnoj prošlosti. Neću ponavljati sve što se događalo tijekom 20 stoljeća, ali mislim da određeni čelnici nisu oni koji su pozvani da dijele lekcije ni Orbanu ni Vladi u Poljskoj, pa na kraju krajeva nama sutra, danas, sutra mi moramo imati vlastito mišljenje i znati to obraniti, pa kad je neugodno i na najvišim mjestima. Hvala. Sada ćemo poslušati poštovanog kolegu Glavaševića u ime Kluba zastupnika Zeleno lijevog bloka. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. HDZ-ova politika doživjela je samo u zadnjih mjesec dana tri ogromna poraza na europskoj pozornici. Iako su u Europskom parlamentu dio većine njihovi zastupnici bili su preglasani u slučaju tzv. Matićevog izvještaja. Odbijeni su im amandmani kojima su htjeli pod krinkom brige za Hrvate unazaditi Rezoluciju Europskog parlamenta o BiH. Konačno nisu jasno i glasno osudili novu Orbanovu destabilizaciju EU preko iživljavanja nad LGBT osobama. S tim na ramenima premijer danas dolazi u Sabor, no idemo in medias res. U izvješću piše da je na sastanku održanom 25. i 26. veljače predsjednik Vlade intervenirao komentarom kako sporost u isporuci cjepiva kreira nepovjerenje među građanima. To sasvim sigurno doprinosi nepovjerenju, ali zanima me vidi li premijer možda i još neke elemente koji tome doprinose. Nepovjerenje građana je svakako ogroman problem, ali uzroke u tome ne treba tražiti isključivo u nekim vanjskim pod navodnicima stvarima poput sporosti u isporuci cjepiva. Mnogo veći doprinos nepovjerenju građana dalo je vrludanje Vlade i Stožera, nejasna komunikacija oko problema, očigledna politiziranost navodno stručnog stožera kao i potpuno nejasan pristup pri određivanju mjera zaštite. Bilo bi fer da je kolegicama i kolegama na Europskom vijeću rekao nešto i o tome, pa onda idući put kada bude govorio o tome nadam se da će se sjetiti podatka da je recimo u Ministarstvu zdravstva prije samo nekoliko dana bilo manje od 35% cijepljenih. Kada je premijer sudjelovao na ovom sastanku, taj broj je vjerojatno bio još i manji. Mislim da je to puno veći problem za povjerenje građana nego sporost u isporuci cjepiva. A da ne govorimo o tome koliki doprinos nepovjerenju Vlada daje kada očito zloupotrebljava pandemiju za dodvoravanje crkvi idejama o zabrani rada nedjeljom. Ekonomist Vuk Vuković nedavno je rekao da zabrana rada nedjeljom ima isti učinak na ekonomiju kao mjesec dana lockdowna. Premijer može već sada razmisliti kako će to objasniti svojim kolegicama i kolegama na Europskom vijeću na nekom od budućih sastanaka. A još je važnije od toga što će reći njima i ono što će reći nama i građankama i građanima Republike Hrvatske. U replici sam pitao premijera o radnoj večeri prilikom sastanka održanog 24. i 25. lipnja kada je, jer to piše u izvještaju, predsjednik Europskog vijeća Charles Michel inicirao je raspravu o homofobnim zakonima donesenima u Mađarskoj. U odgovoru premijera saznali smo kako on u toj raspravi nije sudjelovao i to namjerno, nego je javno komunicirao svoje po običaju jasne i precizne stavove. ali lako je biti junak poslije bitke. Zašto premijer na licu mjesta nije Viktoru Orbanu rekao svoje jasne i precizne stavove? Tamo pred svojim kolegicama i kolegama gdje nije bilo kamera, gdje se govori otvorenije, gdje nema diplomatskog umotavanja u celofan tamo je naš premijer Plenković odabra namjerno se ne uključiti ni u raspravu, ni u vrlo jasno i precizno artikulirano pismo kritike koje su Orbanu zajednički uputili 16 premijerki i premijera zemalja članica. Premijer je odgovarajući na pitanje kolegice Mrak Taritaš rekao da se nema namjeru uključivati u neke politički motivirane to je citat, rasprave i pisma. Oprostite, ali kako bi točno ovakve stvari trebale biti motivirane? Mi smo političarke i političari. Premijer je političar. Sastanak Europskog vijeća je sastanak politički izabranih liderica i lidera zemalja članica. Europska unija je politička unija i politički projekt temeljen na vrijednostima koje su politički odabrane. Europski parlament izabran na izborima, Europska komisija politički nominirana i sastavljena. Europsko vijeće, šefice i šefovi država i vlada, birane i birani na izborima. O čemu točno predsjednik Vlade priča? Kakva bi trebala biti motivacija bilo kakve participacije u političkim tijelima političke unije, nego politička. Teološka, moralna filozofska. U ovom su Saboru izgovorene mnoge gluposti i populističke besmislice, ali ovo što je rekao premijer kolegici Mrak Taritaš jedna je od većih. Zbog premijera Plenkovića i ministra Grlića Radmana Hrvatska po zna koji put vodi mađaronsku politiku. Ursula von der Leyen zakon je nazvala sramotnim. On to i jest i protivan je ne samo vrijednostima Europske unije, nego i vrijednostima demokracije. Oni možda misle da Hrvatsku to ne košta ništa, ali ako su pratili izjave nekih političara u Saboru proteklih dana a i jesu. Ako su vidjeli napade na povorku ponosa prvi put nakon 10 godina u Zagrebu trebalo bi im biti jasno da se igraju s ljudskim zdravljem i životima. Konktatorstvo i mađaronstvo moglo bi vas ugristi za stražnjicu gospodine predsjedniče Vlade i nadam se da će vam netko koga želite slušati to reći u lice. Oko ljudskih prava i vladavine prava ne smije biti kompromisa, proračunatosti ni oklijevanja. Morate biti kako vi to volite reći, nema ga doduše, precizni i jasni. Tragično je kako se premijerova jasnoća i preciznost istope pod najmanjim pritiskom jednog običnog autokrata iz susjedstva uz miris nafte i plina, koji pritom svakom malo s nostalgijom objavljuje fotografije karte Mađarske sa ambicioznijim granicama od trenutnih. Ne povijesnih da ne bude zabune, nego ambicioznije i od povijesnih i on i njegovi ministri šute o tome. Takav suverenizam i takvo domoljublje mogu kako bismo mi u Srijemu rekli „mačku o rep okačiti“. Na sastanku održanom 24. i 25. lipnja bilo je riječi i o kibernetičkoj sigurnosti. Politike NATO-a i Europske unije sve se više okreću tom aspektu ljudske sigurnosti. A što Hrvatska radi po tom pitanju? Premijer je govoreći o sigurnosti na sastanku onom održanom u veljači istaknuo kako će Hrvatska nabaviti višenamjenske borbene zrakoplove i na taj način doprinijeti kolektivnoj sigurnosti. Kinetičko ratovanje sasvim sigurno još nije otišlo u povijest, ali kibernetička sigurnost je danas sasvim sigurno rame uz rame sigurnosti od kinetičkih ugroza. Štoviše vjerojatnost kibernetičkih napada danas je mnogo izglednija nego vjerojatnost kinetičkih napada. Živimo u vremenu u kojemu recimo 14-godišnjak nekakav iz Kine prije doručka je u stanju hakirati mnogo kompleksnije i mnogo bolje zaštićene sustave od primjerice naših vojnih zračnih luka. Želim reći, đaba nam avioni ako ih ne možemo koristiti. Zato je potrebno itekako investirati u kibernetičku sigurnost. IT u Hrvatskoj ima veliki potencijal i to je nešto što bismo mogli ponuditi Europskoj uniji kao naš doprinos sigurnosti cijele unije, a istovremeno oporavljati našu ekonomiju i privući nove investicije. To na žalost nije bio slučaj jer Vlada ne prepoznaje prednosti koje imamo, nego se drži nekih hladnoratovskih koncepata obrambene politike i sigurnosti i dozvoljava si da jedan Aleksandar Vučić uvuče u utrku naoružanjem. Harasho. A za to vrijeme neke druge zemlje investiraju u svoje IT sektor i gledaju kako da svoj suverenitet zaštite u digitalnom ekosustavu vremena u kojemu živimo i vremenu u kojem će živjeti naša djeca. Zaključno. Iz čitanja ovog izvješća i slušajući premijera jasno je da ni on ni ova Vlada nemaju europsku politiku niti jasan smjer u kojem vode našu zemlju unutar EU. Premijeru Premijeru se dogodila jedna Freudovska omaška u odgovoru kolegici Mrak Taritaš, pa je to zapravo i priznao. Neću sudjelovati u nekim politički motiviranim pismima. Tko prizna pola mu se prašta! Ne, ne ovaj put jer ovo nije dječja igra. Ovo su životi i sudbine naših ljudi. Ako premijer i Vlada ne znaju, ne razumiju i ne žele voditi europsku politiku, pa neka podnesu ostavke. Ima onih koji znaju, razumiju i žele, a građani to jako dobro vide i honoriraju rastućim povjerenjem i podrškom. Samo pogledajte ankete. Hvala. Idemo sada na zadnju raspravu klubova, to je Klub zastupnika HSS-a i Radničke fronte, poštovana kolegica Katarina Peović. Nakon njenog izlaganja napravit ćemo stanku od 10 minuta i onda nastaviti sa pojedinačnim raspravama. Ima ih 8 i za sad imamo dvije prijavljene završne rasprave. Dobar dan svima! Znači riječ je o Izvješću predsjednika Vlade o održanim sastancima Europskog vijeća. Prije da kažem da samo malo evo i pohvalila našeg premijera, ali moram dati jednu kritiku. Ovo je izvješće mjestimično stvarno toliko zaumno da nailazite na rečenice pa citirat ću: „Treba ostati usidren u zajedničkim sposobnostima.“ Stvarno bih voljela da mi netko objasni što to znači biti usidren u zajedničkim sposobnostima. To je nova formulacija, iako se onako recikliraju te formulacije. No, stvarno sam i pohvalila našeg predsjednika Vlade jer sam čitala izvješće kao triler i vidjela na njemu da je na nekom od tih sastanaka i intervenirao glasno i upozorio na pitanje pravedne raspodjele cjepiva među državama članicama te rekao i ovo se nadovezuje na ovu raspravu koju je Bojan vodio prije da to nije tehničko pitanje nego je to političko pitanje. To svakako pozdravljam, jer se konačno ta stigma na politici miče i suočavamo se da je svako pitanje političko pitanje. Ali tu je stvarno premijer bio i nešto konkretniji, tražio da se čelnici u svojoj izjavi, znači nakon sastanka daju konkretne političke smjernice u vezi načela za razdiobu cjepiva na čijem se daljnjim državama članicama u kojima dostava cjepiva ozbiljno ozbiljno kasni treba raditi itd. I stvarno nakon intervencije i dugotrajne rasprave u konačnici je dogovoreno da se pitanje uputi na rješavanje gdje je kasnije postignut i dogovor 30% za države koje imaju manjak cjepiva. Hajmo reći da je to jedna od stvarno rijetkih situacija u kojima ja nalazim u izvješću neko autonomno istupanje našeg premijera i glasno govorenje u korist svoje zemlje. Voljela bih da se tako glasno govorenje pojavljuje i u drugim pitanjima. Na žalost to nije slučaj, dapače nešto je bilo rečeno o nekim svjetonazorskim pitanjima. Ja ću nešto reći o ekonomskim pitanjima, gdje smatram da nije bilo autonomnog djelovanja i izostalo je u ključnim pitanjima kao recimo naš je premijer sudjelovao na panelu zapošljavanje i radna mjesta na kojem se, jel' naglašavao utjecaj pandemije, bolesti covid 19 na EU i njezino stanovništvo, društvo i gospodarstvo. Održana je rasprava o Europskom socijalnom modelu i provedbi europskog stupa socijalnih prava, to je ono 20 stupova socijalnih prava i neformalni sastanak čelnika EU o socijalnim pitanjima u Portu 8. svibnja 2021. Nisam našla, dakle u tim temama i našem istupanju nekakvu autonomnu politiku niti smjer koji smatram da treba promijeniti, a to je smjer o mišljenju o radu i pravima radnika. Dapače, dobivali smo nekoliko direktiva koje sam i spomenula u svojoj replici, stajališta RH na prijedloge direktiva Europskog parlamenta pogotovo pogotovo recimo takvo jedno stajalište o minimalnoj plaći u najmanju ruku je odgovor naše Vlade na te direktive koje idu, tim stupovima socijalne pravednosti, povećanju premreženosti kolektivnim ugovorima, povećanju minimalne plaće sa naglaskom da se treba računati koji su minimalni troškovi života da bi se došlo do minimalne plaće, a ne da se minimalna plaća vezuje uz nekakav postotak recimo prosječne plaće što u svakoj zemlji iznosi sasvim drugi iznos. I u našem slučaju taj iznos uistinu nije vezan uz stvarne troškove života. I zato je Radnička fronta i uputila u saborsku proceduru zaključak u kojem se traži da Vlada zadužuje Državni zavod za statistiku, da izračuna kvartalno troškove života što bi nam omogućilo neće nam omogućiti naravno da dostojanstvenu plaću uvedemo preko noći, ali će nam omogućiti da vidimo koji je raskorak između dostojanstvene plaće kako naglašavaju sindikati i one minimalne, zakonom propisane plaće koja kod nas po nekim po nekim procjenama ne zadovoljava niti 25% ukupnih troškova života i stvarno ne predstavlja dostojanstvenu plaću. Neprihvatljivo je stvarno stajalište RH prema tom prijedlogu, predmetnom prijedlogu direktive a koje je ona formulirala sukladno zaključku koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku Vlade RH gdje ciljevi predložene direktive se ocjenjuju, dakle nerealnima. Ciljevi direktive ovi konkretni su poboljšanje radnih uvjeta i osiguravanje da svi radnici u Uniji imaju pristup odgovarajućoj zaštiti minimalne plaće bilo u obliku zakonom propisane minimalne plaće ili plaće utvrđene kolektivnim ugovorima što bi im trebalo omogućiti da pristojno žive gdje god radili. I ta nastojanja, dakle koja vidimo iz ovog izvješća su u potpunosti ne popraćena nekim autonomnim stavom Vlade. Vlada je znači trebala jasno formulirati pozitivan stav prema navedenom cilju iako on jest deklarativno pozitivan. On ima n iz problematičnih sastavnica, a to je da države članice su zakonski propisanim minimalnim plaćama postavile neuobičajeno visoki standard, da je to standard koji se ne može doseći, da je stopa pokrivenosti kolektivnim pregovorima koje ovdje savjetodavna, a ne imperativna bude na razini od najmanje 70% to Vlada Republike Hrvatske smatra previsokom idealu ničime opravdanu. Iako je recimo u Austriji ona više od 90%, u Nizozemskoj preko 70%. Također treba uzeti u obzir da se stopa pokrivenosti kolektivnim ugovorima kod nas rapidno smanjila. Izuzetno je niska. Znači 40%, a 45% da se smanjila u prethodna dva desetljeća za 19%. Dakle, svakako je upravo kod nas potrebno podići stopu kolektivnih pregovora i podići razumijevanje i shvaćanje minimalne plaće i postići mogućnosti, osigurati mogućnosti da se minimalna plaća poveća. Znači osim takvih zabrinjavajućih stavova vezanih uz direktive ovo nije jedina, uzela sam je kao prijedlog. Ne iznenađuje onda ovaj i usmeni stav nekih članova Vlade prema prijedlogu da se recimo praznici dakle koji padaju na vikend što je uputila također Radnička fronta u proceduru prebacuje neradni dan na idući radni dan. Možemo o tome razgovarati da li je to realni prijedlog, da li postoje nekakve prepreke oko tog prijedloga. Ali ono što ne bismo trebali govoriti i stvarno me iznenađuje i takva drskost onih vladajućih da mi moramo više raditi. Znači to je potpuno neprihvatljivo. Znači mi u prosjeku i nije premijer shvatio što sam ga pitala, mi u prosjeku imamo više radnih sati od drugih zemalja u Europi. Mi radimo više od drugih u Europi za bitno niže plaće i ne može se govoriti da je ideal da ljudi još više rade, jer mi konkurentnost nećemo postići nižom cijenom radne snage za više radnih sati, većim izrabljivanjem radnika i radne snage, nego sasvim nekim drugim mehanizmima koje ne nalazimo, a to je privredni rast i prekid sa ovom okoštalom strukturom privrede koja se temelji na turizmu i uslužnim djelatnostima. Tako da moram reći da čak i nevjerojatna bahatost znači u tom odgovoru vašeg kolege Reinera da se tu vraćamo u 41. u prošlost nije stvarno korektan, jer da ne ulazim u to koliko ljudi koji se smatraju vitezovima žive u sadašnjosti. Ali u svakom slučaju govorimo dakle o tome da je to zakonska regulativa koja postoji u više od 80 zemalja na svijetu. Znači ne govorim o nečem izuzetnom, a naša statistika pokazuje da itekako imamo razloga da smanjujemo broj radnih sati. Ne da ih povećavamo i sva regulativa koja se ovdje pojavljuje i od vraćanja umirovljenika na tržište rada umjesto dizanja mirovina ide za tim da zapravo još veće probleme stvorimo, a to je još veći uvjeti za snižavanje cijene radne snage. Namjerno govorim cijene radne snage iako ministar me upozorio da to nije cijena radne snage. Voljela bih jednom s njime i o tome malo razgovarati. Nije ovdje mjesto. Ali dakle ono što mi radimo je uistinu postavljanje svih uvjeta da se cijena radne snage snizi, da se tržište rada zapravo opskrbi onima koji mogu raditi i žele raditi za niže i koji su prisiljeni raditi za niže, a sve pod agendom znači da imamo manjak radne snage što naprosto nije točno. Jer imamo ogromno iseljavanje. 14% radno sposobnog stanovništva je iselilo. Znači, ne možemo imati manjak radne snage. Imamo plaće koje ne dozvoljavaju ljudima da od njih žive. Eto na Islandu smanjuju radni tjedan sa 40 na 35 sati, a mi razgovaramo o svim mogućim modelima koji će samo dovesti nas u još jednu fazu opet dakle snižavanja cijene radne snage. I pri tome svakako treba spomenuti i ono što se ovdje stalno navodi kao spasonosno rješenje EU fondove. Evo dat ću vam samo podatak da sredstva koja su nam bila na raspolaganju u prethodnih 7 godina su bila manja od ulaganja u samo jednoj predkriznoj godini. Sada su sredstva malo veća, ali samo zato što smo mi još niže na ljestvici europskoj ljestvici i svjetskoj ljestvici ekonomskoj. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kao što sam najavio sada ćemo napraviti stanku. Nastavit ćemo u 14 sati i 10 minuta.